na spiskovima, koje smo mi dobili i skinuli sa e-parlamenta, u zagradi, tamo gde piše na koji način se određujemo prema zakonima, nalazi na broju 81. kao neopredeljen.Ovde se sada nama obraća umesto narodnog poslanika koji se izjasnio kao da podržava zakon. Molim vas da objasnite – kako to narodni poslanici u toku rasprave mogu da menjaju, ne redosled, nego opredeljenje i način na koji će se opredeliti prema Predlogu zakona i da nam kažete da li je to i nama dozvoljeno? Ja znam da mi eventualno, ako se umilostivite, možemo međusobno da se zamenimo, i to nekada možemo, a nekad ne možemo, a onda vidimo da poslanici SNS mogu da menjaju čak i opredeljenje u toku sednice.Ako je to istina i neko može od neopredeljenog da pređe u to da podržava zakon

da određeni poslanici uvek govore posle određenih poslanika. Očigledno je prethodni govornik imao nameru da govori nešto o Trsteniku. Nije baš bio naročito uspešan, pa ne možemo da shvatimo šta je želeo da kaže, ali ne može to da radi kršeći Poslovnik.Molim da ukažete kolegama iz SNS da to rade malo pažljivije. Neka malo porazmisle, neka vide kako ide ta prijava za reč, neka vide kako se mi prijavljujemo, pa nek onda u skladu sa tim planiraju kako će prijaviti svoje govornike. Ovo je apsolutno u suprotnosti sa Poslovnikom i molim vas da ne dozvolite ubuduće da narodni poslanici menjaju opredeljenje u toku

to da li imate mogućnost i da li želite da menjate svoje opredeljenje, to je na vama, to je vaše legitimno pravo, ali što se tiče konkretno mesta i redosleda prijavljenih poslanika, znate da je to praksa i da se to dešavalo u okviru poslaničke grupe i vama je to bilo dozvoljeno i tokom proteklih dana.Dakle,

govornik je govorio o nekom periodu od pre sedam, osam, desetak godina u Trsteniku. Meni zanimljivo, jer je on iz Kruševca, otkud on da govori o Trsteniku i zato me ne čudi ovoliko gluposti i nebuloza koje je govorio.Što

koji je maločas govorio dolazi iz Kruševca, ali on ne predstavljamo u Narodnoj skupštini samo građane Kruševca, već građane Srbije i naravno da ima potpuno pravo da govori o svim opštinama i gradovima na teritoriji Republike Srbije. Njegovo izlaganje sam shvatio u kontekstu efekata loših i dobrih primera kada je reč o Zakonu o komunalnim delatnostima i ne vidim da sam time povredio Poslovnik.Reč ima ministarka dr Zorana Mihajlović. **Zorana Mihajlović** Hvala.Poštovani gospodine Manojloviću, hvala vam što ste se dotakli zakona koji je jako važan, o kome se manje govori a to je Zakon o komunalnim delatnostima.Naravno, vi ste izneli određene primere. Mislim da je puno takvih primera na teritoriji cele Srbije, gde mi imamo potpuno urušena komunalna preduzeća baš zbog toga što su se u nekom prethodnom periodu predsednici opština ponašali kao neke gazde tim preduzećima, umesto da su ulagali u razvoj tih preduzeća. Onda imamo situaciju da je nastao veoma veliki broj dugova u raznim komunalnim preduzećima, a to je toliko važno za građane svakog grada, svake opštine i Vlada Republike Srbije na čelu sa gospodinom Vučićem, mi smo sve te dugove zbog građana Srbije platili. To nisu mali dugovi lokalnih samouprava za vodu, za smeće, za raznorazne stvari, ali nije stvar u tome što smo to platili, mi sada moramo da učinimo sve da podignemo komunalna preduzeća, da ona zaista mogu kvalitetno da daju, odnosno da ispunjavaju svoju delatnost i da daju kvalitetne usluge. I to nije lak proces, budući da su najmanje 10 godina uništavana.Setite se, između ostalog, ranije i toplana i preduzeća koja se bave vodovodom i kanalizacijom, bilo je svega na teritoriji Srbije. Hvala vam što ste stavili akcenat na taj zakon, jer ja mislim da je ovaj zakon vrlo važan, ali nekako ga je Zakon o stanovanju malo poklopio. Hvala.

vreme i poštujući važnost zakona koji su nažalost objedinjeni, ja ću govoriti nekoliko minuta o Zakonu o stanovanju. Moram na početku da kažem da smatram da je odnos…Gledaju nas ceo dan ministarka, verujem da i vi znate, građani. Uznemireni su. Imaju različite informacije i važno je ono što dolazi iz ovog Doma. tokom čitavog dana, diskusija je sve samo ne o onome šta građanke i građane Srbije najviše muči. Obraćamo se, pričamo o svemu, samo ne o onome kako će ovaj zakon koji uređuje svakodnevni život građana, koji se bukvalno tiče i zadire u njihova prava i obaveze… Svaki zakon je posvećen životu ljudi, ali Zakon o stanovanju koji uređuje način na koji mi koristimo naše zajedničke prostorije i naše privatne stanove, odnos države prema tome je nešto što zabrinjava svakog građanina.Nažalost, ove diskusije koje su posvećene 90% premijeru Srbije ne prepoznaju i rugaju se zabrinutosti građana koji koji nas slušaju i očekuju od nas rešenja.Podneli smo veliki broj amandmana. Nisu svi „briše se“, neki su veoma konkretni, iako ne smatram da su amandmani „briše se“ nerelevantni, oni su i više od stava.Na kraju moram da kažem, na početku, odnos Vlade prema Skupštini, prema narodnim poslanicima opozicije nije samo odnos prema poslanicima opozicije. Kada mi imamo dva dana da spremimo osam važnih zakona, to je odnos prema građanima Srbije, jer mi ovde zastupamo njih. Mi smo dužni da pregledamo sve zakone, da pripremimo amandmane i da zastupamo njihov glas, tako da to nije odnos prema opoziciji, mnogo gore, to je odnos ove vladajuće stranke i koalicije prema građanima Srbije.Dakle, ovaj zakon utiče na svakodnevni život građana. Način na koji govorimo o njemu je loš. Namera, gospođo ministarka, da se uvede red u Zakon o stanovanju, uopšte u ovu oblast, je dobra. Ja nemam nikakve sumnje da su vaše namere dobre, međutim, u trenutku kada svoje namere pretočite u ovakav predlog rešenja prestaju da budu relevantne.Rešenja koja su predložena u ovom zakonu su loša. Ona duboko ugrožavaju nekoliko stvari. Prenormiran, danas smo čuli taj argument. Apsolutno jeste. Ovim zakonom praktično uvodimo nekoliko novih organa. Prenormiranost, rast neke obaveze koje su već normirane u nekim zakonima. Restriktivno vam je. Važnije od toga, njegov duh je potkazivački, da prijavimo komšiju u čijem u čijem stanu živi zakupac, da prijavimo Poreskoj upravi.Mi danas imamo u 2016. godini u Srbiji kandidata za članstvo u EU poresku upravu koja ima kampanju – prijavi komšiju, prijavi podstanara, zovi na ovaj broj telefona, pošalji mejl na ovaj mejl ili prijavi da u nekom stanu na trećem spratu živi neko lice koje nije prijavljeno.Dakle, zadire se u privatnost građana, o tome ću nešto više da govorim, udara se na nepovredivost stana i ponovo se čini nepravda tzv. zaštićenim stanarima, koji su ovakvim rešenjima sve, samo ne zaštićeni.Član 153. iako je on amandmanski povučen i 152. i 154, mene ne sprečava da o njemu kažem nekoliko zato što je to ponovljena namera da uradite nešto što i pre nekoliko godina predsednik odbio da potpiše zakon koji je ovde usvojila ova većina, Zakon o prodaji državne nepokretnosti, vi ste tu nameru da se povlašćenom krugu lica koji žive u luksuznim vilama, oni te vile otkupe, a 20 godina bez kamate kamate vaše obrazloženje vrlo je interesantno zašto to povlačite. Nadam se da će se zbog onoga što ste rekli u obrazloženju, a to je da se porodicama poginulih policajaca i vojnika nađe rešenje vrlo brzo u podzakonskim aktima ili u predlogu nekog drugog zakona.Građanima se umesto sigurnosti ovim Zakonom o stanovanju, uteruje strah, umesto odgovornosti, njima se uteruju nove procedure, novi troškovi, novi organi, nove komplikacije sa birokratijom. Prostori za zloupotrebu u ovom zakonu, naši amandmani se odnose uglavnom, odnosno 90% oko toga su neverovatno veliki, molim vas da ih detaljno pogledate. Mi praktično uvođenjem profesionalnih upravnika i prinudnih upravnika, kada lokalna samouprava jednoj zgradi uvodi u prinudnu upravu, praktično uvodimo novi politički organ koji negde ispod mesne zajednice, pa mesna zajednica, pa opština, građani danas imaju problem sa ostvarivanjem prava. Vi ste, koleginici Čomić, koja vas je nekoliko puta danas, kao ovlašćena predstavnica pitala koliko ima registrovanih skupština stanara, nismo uspeli da dobijemo taj odgovor. Kako mislite da će se danas stanari organizovati, kako mislite da će oni danas uspeti između sebe da se dogovore da neko od njih, komšija, koje poznaju prihvati se obaveza koje ovim Predlogom zakona, uvodimo neverovatno više obaveza nego što su oni imali u prethodnim zakonima?Samo nekoliko, vlasnik posebno, vezano za prikupljanje podataka, obrazloženje koje je stiglo i mišljenje na naše amandmane je, sve samo ne zadovoljavajuće, poverenik za zaštitu podataka o ličnosti nam je na to skrenuo pažnju, ne samo da je upravnik dužan da prikuplja evidenciju o tome ko živi u kom stanu, nego vi u ovom Predlogu zakona obavezujete i vlasnika da kada zaključi ugovor o zakupu sa stanarom koji je kod njega da on to mora da da i upravniku. Šta će upravniku ti podaci? Za šta ih on koristi? Kome ih daje na uvid? Kada budu polagali te kurseve, dobijali licencu Privredne komore, da li oni znaju šta smeju, odnosno ne smeju da rade sa tim podacima? Gde ovde piše da oni nikako neće te podatke podneti poreskoj upravi? Šta garantuje, ne meni, ne nama, nego građanima da ti podaci, uključujući sa jedinstvenim matičnim brojem građana, neće završiti kod poreske uprave do drugih?Kada govorimo o – smanji porez, povećaće se kirije, o tome sam govorila da će ljudi jedni druge prijavljivati gde stanuju stanari, sporno je praviti od upravnika zgrada nekakve poreznike amatere i njima nametati obavezu da oni prikupljaju takve podatke. Kada govorimo o nepovredivosti stana, u prethodnom nacrtu koji je bio krajem prošle godine, vidim da ste izmenili, ublažili te odredbe, ali su one danas po mom dubokom uverenju, potpuno protivustavne. Nepovredivost stana je ustavna kategorija a vi u članu 14. govorite da vlasnik posebnog dela, vi obavezujete svaku građanku i građanina, da je on dužan da pusti u svoj stan, zbog nekakvog mišljenja nekakvog građevinskog inspektora, samo isključivo po odluci suda. Ne po odluci i mišljenju građevinskog inspektora, može se ući u stan. To, moram da kažem nekoliko stvari oko toga, gradski menadžer koji se u pauzama kada se brine o fontani koja će pevati u centru Beograda, on Beograđanima kaže da će oni biti obavezni da puste nekoga u svoj stan, između ostalog da će brigu o fasadama, liftovima, krovovima sada postati i obaveza lokalne samouprave i da će oni imati pravo da nametnu tu obavezu skupštini stanara, odnosno upravniku iz sledećih razloga: ukoliko fasada na zgradi nije bezbedna, ukoliko su delovi skloni padu, ili je jednostavno ružna. ružna. Molim vas, pogledala sam detaljno zakon, ovo ne stoji u zakonu, pa vas molim samo da kažete da li gradski menadžer Goran Vesić ne govori istinu, ili je ovo zaista mogućnost da lokalna samouprava zbog toga što neko proceni da je fasada jednostavno ružna, citiram menadžera, sprovede takvu obavezu.Dakle, kada opština propiše da je određena zgrada dužna da sprovede nekakve radove tu informaciju dobije samo upravnik. Upravnik ima obavezu, vrlo netransparentnu, da prikupi nekakve tri ponude i da izvrši radove na toj zgradi. Nakon toga, on daje račune svim stanarima koji nisu upoznati o tome, koji nisu odlučivali o toj odluci. Ukoliko oni nemaju da plate tada, njima će se ili blokirati računi ili će im se praktično staviti hipoteka i nemogućnost raspolaganja stanom u kome žive, koja će biti zadužena za iznos koji je neki upravnik i neka lokalna samouprava procenila oko toga.Nekoliko reči, poštujući vreme da ostavim kolegama, o zaštićenim stanarima. Razumem i nije vaša odgovornost, da se odmah razumemo, ovo je nešto što je nasleđen problem svih vlada, višedecenijski. Jedna nepravda koja je učinjena stanarima koji, ne želim više ni da ih zovem zaštićeni stanari, zato što zbog predloga ovog zakona oni su sve samo ne zaštićeni, cinično je da ih tako zovemo, oni jedini nisu imali pravo kada su sve građanke i građani imali pravo 1992. godine da otkupe stanove koji su im dodeljeni. Nisu oni birali da žive u tim stanovima. Ova rešenja, nažalost, ih dovode u još nepravedniji nepravedniji položaj, em što im se povećava kirija, ostavlja im se neizvesnost da li će dobiti kvadraturu kakvu zaslužuju, otvara se jedna nova nepravda. Molim vas da pogledate amandmane koji su vrlo detaljni, koji su u saradnji sa

narodnim poslanicima na razmatranje zakon koji će da nam olakša život, koji će da nam olakša svakodnevne probleme, kada govorimo o stanovanju, mi nudimo građanima nešto što im komplikuje život, nešto što uvodi dodatnu birokratiju, dodatne troškove i veliki prostor za zloupotrebe.

imate ne samo puno kritika, nego da budete potpuno protiv zakona koji Vlada Republike Srbije je usvojila na svojoj sednici i to na osnovu 27 pozitivnih mišljenja, i to čak mišljenja onih institucija gde nismo ni imali obavezu da imamo mišljenja, i da budete protiv zakona koji je godinu i po dana negde u proceduri, godinu i po dana se pravi i da budete protiv zakona koji je prošao najmanje sedam javnih rasprava gde smo zaista slali zakon na sve moguće adrese, upravo u želji da dobijemo što više komentara. To je vaše potpuno pravo.Ono zbog čega sada reagujem jeste da ako neko plaši građane ovim zakonom, onda ste to upravo vi iz DS, jer vodite kampanju protiv zakona govoreći ljudima da će da im ulaze privatni izvršitelji u stanove, da će neko da ih špijunira, da će neko da ih potkazuje, kako kažete, itd, što apsolutno nema nikakve veze ni sa jednim jedinim članom ovog zakona. To ste radili i na nekim drugim zakonima, i to ste radili u nekim drugim situacijama, ali ovde sada konkretno govorimo o Zakonu o stanovanju.Dakle, sve što ste izgovorili, prvo da će zaštićeni stanari da budu ponovo…, kako vi kažete, ponovo se čini nepravda prema zaštićenim stanarima. Razumem da želite da ostavite utisak prema zaštićenim stanarima, ali naprotiv, moram da kažem ono što je trebalo da se uradi davno i do 2000. i posle 2000. godine, što nije urađeno, ovaj Predlog zakona, verujem kada bude bio usvojen će sigurno rešiti.Drugo, govorite o kojekakvim političkim organima. Čak i ne razumem šta govorite. Ovaj zakon ako se pročita, čak i da stavimo sa vašim političkim programom, kako god to da gledate, prosto je neverovatno da možete da čitate da unutar ovog zakona postoje neki politički organi i da će prinudni upravnici ili profesionalni upravnici, biti bilo kakvi politički organi. To zaista nije

ta tri člana nemaju nikakve dodirne tačke sa vilama i DIPOS-om. DIPOS-om upravlja Republička direkcija za imovinu, dakle nema nikakve veze sa ovim zakonom. Čak ni ta tri člana koja ste vi pominjali, i objašnjavali koliko se brinete za građane, jer evo neko je hteo da nešto stavi u zakon.Da vas podsetim, uredba na osnovu koje je radna grupa želela da stavi ta tri člana, je uredba, između ostalog, doneta 2002. godine i obnovljena 2009. godine. To nisu godine kada nisu godine kada je SNS bila na vlasti, a jedina namera je bila, podvlačim, da se reši pitanje porodica čiji su članovi poginuli na ratištu ili su ranjeni, i mogu da vam dostavim spisak tih porodica i tih ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova.Ja ću uvek da ponovim i nemam problem, po deseti put, da, nespretno je napisano i zbog toga je povučeno. Ponavljam još jednom radi istine, nema nikakve veze sa DIPOS-ovim vilama, što vi naravno znate, ali je to odlično da se kaže, sad kad to građani gledaju, da misle kako smo mi nešto želeli da uradimo. Ne, mi se time ne bavimo. Ponavljam još jednom, vile, zgrade, kuće i DIPOS, nalaze se u ingerenciji Republičke agencije za imovinu i nemaju veze sa ovim zakonom.Ponavljam još jednu stvar, vrlo važnu, a to je vezano za špijuniranje i potkazivanje. Nemojte, zaista nemojte da unosite nemir tamo gde nema potrebe, gde nema ni jednog razloga, gde apsolutno nije tačno. Ja zaista ne znam kako vi možete da smatrate, da li vi mislite da sada predsednik kućnog saveta špijunira svoje članove u zgradi ili ih potkazuje? Dakle, to neće raditi ni, eventualno ukoliko stanari zgrade, vlasnici stanova, odluče da imaju profesionalnog upravnika, što nije obaveza nego je mogućnost, to neće ni on moći da radi. On je tu da pomogne da se upravlja tom zgradom. Samo to i ništa drugo.Pomenuli ste Šabića, ponavljam još jednom, 27 pozitivnih mišljenja. Ovaj zakon ne bi bio na sednici Vlade da je Poverenik, gospodin Šabić, imao negativno mišljenje. Ni ovaj, ni bilo koji drugi zakon koji smo mi predložili. Gospodin Šabić je pogledao zakon pa je dao određene sugestije, mi smo to prepravili u odnosu na sugestije gospodina Šabića, dobili novo mišljenje od gospodina Šabića koje je potpuno pozitivno i postoji i može da se vidi, i može da se stavi na sajt da bi se videlo. Ni ovaj ni bilo koji drugi zakon. Tako da, kada govorite nešto, u redu, neke stvari možda niste znali, ali sa druge strane, još jednom podvlačim, nemojte da vodite kampanju koja plaši građane. Ja razumem da ste protiv, to je skroz u redu, ali nemojte da plašite građane zato što to nije korektno i pre svega, nije ni politički korektno, ako ćemo tako da kažemo, a nije ni korektno prema građanima Srbije. Hvala. Zahvaljujem.Zahvaljujem i narodnom poslaniku Ljubiši Stojimiroviću, na pažljivom praćenju procesa kojima DS ostavlja neizbrisive tragove u reakcijama ljudi. Nastavićemo tako.Da li vas kampanja DS plaši ili ne, to je vaš doživljaj. Meni bi bilo žao da vas plaši, jer mislim da nema razloga. Najmanje tri argumenta stoje da nema razloga. Prvo, DS je opozicija i nema čime opozicija da vas plaši, jer biti opozicija znači ne biti na poziciji moći, kao što je to ministar, predsednik Vlade ili predsednik države.Drugo,

Ima svoj stav, ima integritet, ima pravo kao narodna poslanica da svoj stav izrazi.I treće, čak i ako se plašite DS, čak i ako kao narodni poslanik Ljubiša Stojimirović niste sigurni da li se plašite ili vam se sviđa.

moći procenjujete da li je ta kampanja DS dobra po vas ili nije. Ako mislite da nije dobra po vas, meni je to drago, to znači da je kampanja dobra. To je posao opozicije. Da ima kampanje kojima ukazuje na nedostatak kredibiliteta oni koji su na vlasti i na poziciji moći. Ali mislim da nema nikakve potrebe da se u replikama pozivate na DS, kad pred sobom imate narodnu poslanicu sa imenom i prezimenom.

stav. Kao što poslanica, ili kao što vi ili bilo ko drugi ima stav, dozvolite da ja imam stav ili ne smem da imam stav. Da, moj stav je da plašite građane Srbije, ne mene, ja stojim ovde pored zakona, ja ću da pričam svaki dan o zakonu i svako od nas će o tome da govori, ali plašite građane Srbije sa pričom koja apsolutno ne postoji, nikada ni jednog trenutka nije postojala ni u pred nacrtu ovo zakona.Moje mišljenje je da plašite, možda vi time nekoga hrabrite, ja ne znam, ali to je moj stav da vi plašite i dozvolite samo da kažem svoje mišljenje. Sigurna sam da se nećete ljutiti za moj stav. **Gordana Čomić** Nemam ja razloga da se ljutim na stav ministarke, ali nadam se da ste i vi građanka, tako da ne znam koje građane branite od nas?

ali sa pozicije moći, sa pozicije vlasti, a DS sa pozicije opozicije. I ako vlast sa pozicije moći kaže, ona brani građane od opozicije, mi imamo mnogo veći problem nego da li ja imam nešto protiv da vi imate stav ili nemam. Naravno da nemam.Ali, društvo u kome se vlast poziva na pravo da brani neke građane, a da sama ne učestvuje u osećanjima tih građana, straha od opozicije, to društvo ima problem. Što pre to razumemo pre ćemo razumeti da je vreme da prestane i ruganje vladavini prava i izokretanje stvarnosti

bile su kampanje koje su u srži imale modernizaciju, evropeizaciju i reforme društva u Srbiji.Meni je drago što su neke stranke prihvatile

Vrlo kratko.Prvo informacije mogu da budu tačne i mogu da budu lažne. Nažalost informacije koje puštate o ovom zakonu su lažne i ja to moram da kažem.Drugo, za mene građani nikad nisu neki građani, to su građani i građanke Republike Srbije, veoma ih poštujem, jer sam takođe građanka Republike Srbije i imam pravo i stav da to kažem.Kada govorite o tome da je modernizacija, da je sve uređeno, da su takve bile kampanje, onda ne znam zašto su nam takve fasade i zašto nam se dešava nam fasade padaju kada je to sve tako bilo divno u prethodnih 15 godina. Nije, ali zato smo tu da to popravimo i nema razloga da govorimo ono što ne stoji stoji u zakonu.Po zakonu je vrlo sve jasno i neke stvari koje govorite zaista nisu tačne, odnosno da kažem informacije su lažne, koje puštate prema građanima Srbije. To sam rekla. Zatvaramo krug replika.Nastavljamo sa redosledom narodnih poslanika prema prijavama za reč.Reč ima narodna poslanica Ana Ćirić. **Ana Poštovani predsedavajući, poštovana ministarka Mihajlović sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas je pred nama set zakona. Ja ću se zbog ograničenog vremena ograničiti samo na zakon o stanovanju i održavanju zgrada Republike Srbije.Ovo je zakon koji se tiče svakog građanina naše zemlje i zbog toga je važno da to objasnimo na praktičan način kroz primere iz prakse. Ovde bih se osvrnula na rad gradske Opštine Voždovac gde sam bila član veća u prethodnom mandatu kako bih na najbolji način objasnila koji su to bili problemi sa kojima smo se mi susretali, kao i koja su rešenja koja će ovaj zakon doneti.Na teritoriji Voždovca nalazi se samo 35% stambenih jedinica gde postoje formirane skupštine stanara. Složićemo se da je to veoma nizak procenat i da oni drugi stanari koji se ne nalaze u tim zgradama gde su skupštine oformljene zaista nemaju pravni osnov, odnosno teže se bore za svoja prava.Ovaj

rade.Zbog potrebe da se građani informišu na jednom mestu i zbog potrebe registracije stambenih zajednica na jednom mestu, ovaj zakon predlaže i jednošalterski sistem što će takođe i predstavnicima vlasti opštinskih, odnosno lokalnih samouprava omogućiti mnogo lakše rešavanje problema građana.Do

koji nisu bili članovi skupština stanara, tako i preko odborničkih grupa i odbornika koji su uvek bili tu za građane Voždovca.Ovaj nacrt zakona omogućava da mi ovde donesemo jedno sistemsko rešenje, da utvrdimo prava i obaveze stanara, da utvrdimo ko će biti upravnici tih zgrada koji će na najbolji način zastupati prava tih građana.Građani moraju da znaju da ovaj zakon ne donosi nikakve nove namete, da se dobija adekvatna usluga za novac koji plaćaju, kao i da ovaj zakon podjednako dobar i za državu, koja će znati gde ulaže taj novac, kao i za građane koji će sada živeti u lepšem okruženju.Zbog do sada nepreciznih nadležnosti skupština stanara, dosta parcela oko samih zgrada su bili nesređeni ukoliko nisu bili u nadležnosti javnog komunalnog preduzeća, zbog čega bih takođe navela primer Opštine Voždovac koja je organizovala službu eko patrole koja je sređivala te parcele oko samih zgrada i na taj način izlazila uvek u susret građanima Voždovca.Ono što bih posebno pohvalila što se tiče ovog zakona jeste što je unet sistem socijalnog stanovanja, a kao žena posebno bih takođe pohvalila zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja koje u ovom zakon je sada uvršteno, zbog čega smo zaista korak dalje u poštovanju ljudskih prava.Meni je potpuno jasno zašto ovaj zakon donekle obuhvata i prinudnu upravu koja se uvodi u zgrade, jer omogućava da se jednostavnije donose odluke tamo gde postoje problemi.Ovo su neki negativno komentarisali, a ja bih na jednom praktičnom primeru objasnila zašto je ovaj način efikasan. Uporedila bih ga sa skupštinskim Poslovnikom koji primenjujemo ovde, a to ću uraditi na jednom praktičnom primeru kojim smo imali prilike da se susretnemo prethodnih dana.Naime, osvrnula bih se na jednu koleginicu koja je pre neki dan podelila tvit na kome tvrdi da je veoma kompetentna i kaže kako ja ne umem da čitam. ne samo to, još neke stvari na koje se ne bih sad dalje u ovu temu udubljivala, ali sam je u stvari uvredila samo iz razloga što se nisam složila sa tim da budžet za socijalno najugroženije treba usmeriti u druge svrhe.Kao što stanari nekada ne mogu da se slože, pa nam zbog toga i treba da prinudna uprava, tako nama ovde treba Poslovnik. Mi ne možemo uvek svi ovde da se složimo. Neki poslanici su ovako, neki onako vaspitani. Moj stav je da se ovde iznesu argumenti i da neko kaže zašto želi da ta sredstva za socijalno ugrožene usmeri negde drugde. Međutim, neko ima stav da, umesto da bude pristojan i kulturan, sa svojim kolegama ne priča kao sa ljudima, već priča o njima i, umesto da debatuje, omalovažava kako na tviteru, tako i u ovoj skupštinskoj sali.Da se vratim samo na temu. Kao što je efikasnost Poslovnika, tako i efikasnost ovog zakona će biti sprovedena u delo kako na Opštini Voždovac tako i na drugim opštinama Republike Srbije.Samo bih još dodala, kad smo već kod tih socijalnih davanja, da ta tema oduzimanja, odnosno nedavanja najugroženijima od strane određene opozicione stranke koju predvodi već dobro poznati kralj stečaja, pokazali su nedavno na sednici i Skupštine Opštine Voždovac, kada su postali jedina opoziciona stranka koja nije želela da da

robe.Zakon o transportu opasne robe primenjuje se na transport opasne robe u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije. Dakle, to mu je područje primene. Tako kaže član 1. Predloga zakona. Reč je o kopnenom saobraćaju, što je i logično, pošto se zakon donosi da bi se domaće zakonodavstvo uskladilo sa direktivom Evropskog parlamenta i Saveta o kopnenom transportu opasne robe. Predlagač tako i navodi u obrazloženju zakona na strani 58. prvi pasus razloga za donošenje zakona. Ja ga neću čitati da ne bih trošila vreme, ali to je lako pronaći.Šta ja sada postavljam kao pitanje? Zašto se u ovom zakonu i u obrazloženju zakona nalaze odredbe,i to važne koje se tiču vazdušnog saobraćaja, kada on nije područje primene ovog zakona? Evo o čemu se radi. U delu 5 Zakona koji definiše nadzor, u članu 61. predlagač definiše nadležnost nad sprovođenjem odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona i kaže u stavu 6. na 48. strani da će nadzor nad transportom opasne robe u vazdušnom saobraćaju vršiti organizacija nadležna za civilno vazduhoplovstvo.Isto kaže i za inspekcijski nadzor u članu 62. da će inspekcijski nadzor nad transportom opasne robe u vazdušnom saobraćaju vršiti organizacija nadležna za civilno vazduhoplovstvo.Vazdušni saobraćaj se nedosledno pominje i u obrazloženju na istoj strani na kojoj se kao područje primene ovog zakona definišu kopneni saobraćaj, dakle, drumski, železnički i unutrašnji vodni putevi, da bi tek u pasusu 5, dakle svega četiri pasusa kasnije, predlagač proširio područje primene i uključio i vazdušni saobraćaj.Rekla bih da je ovo ostalo iz neke prethodne verzije nacrta zakona, koji je uključivao i vazdušni saobraćaj. To mogu da zaključim na osnovu radnog materijala na sajtu ministarstva. Nacrt zakona na sajtu ministarstva 12. novembra 2015. godine, kada je počela javna rasprava, vidi se jasno da je u odnosu na to izbrisan vazdušni saobraćaj iz člana 1. i zatim redom iz ostalih odredaba, nekih dvadesetak odredaba, osim ove dve na koje ukazujem.Tabela koju predlagač prilaže uz zakon nosi datum 12. decembar 2015. godine. Dakle, to je nešto malo pre nego što je počela javna rasprava, dan, U toj tabeli takođe kao područje primene stoji da je uključen i vazdušni saobraćaj. Dakle, ono što je eksplicitno članom 1. predloga zakona ovde isključeno. Dakle, vazdušnog saobraćaja nema u član u 1. ovog ovog zakona, a ima ga u ovim odredbama o kojima ja sada ovde govorim.Dakle, moje pitanje je da li se zakon odnosi i na vazdušni saobraćaj ili je u pitanju propust ili postoji neko drugo obrazloženje? Bila bih sklona tome da poverujem da je odredba o vazdušnom saobraćaju stavljena u član 61. ili član 62. iz nekih razloga koji možda mogu da pomognu tome da se nadzor vrši u nekom delu transporta koji se tiče vazdušnog saobraćaja, međutim, moje očekivanje je iznevereno činjenicom da u obrazloženju zakona se eksplicitno kaže da će se u delu pet definisati nadzor i inspekcijski nadzor nad kopnenim saobraćajem. Dakle, nema nigde naznake toga da će se definisati nadzor nad vazdušnim saobraćajem.Ono čega nema u članu 61. a što sam očekivala da ću naći na osnovu obrazloženja zakona jeste da će se definisati koje telo vrši nadzor nad transportom radioaktivnog materijala. Dakle, u obrazloženju stoji jasno da će član 61. definisati da će to biti nadležnost ministarstva zaduženog za jonizujuće zračenje, međutim, te odredbe u zakonu nema.Odavde zaključujem da predlagač nije regulisao pitanje nadzora inspekcijskog nadzora nad transportom radioaktivnog materijala, iako je imao nameru to da uradi, što onda zaključujem iz obrazloženja.Dakle, ja bih podnela amandman da sam ovo videla ranije. To moram da kažem. Dakle, nije mi namera da o ovome sad govorim, a da nisam videla ranije, to sam videla juče. Podnela sam nekoliko amandmana, od kojih je jedan usvojen. Namera mi je najbolja, te s toga predlažem da se eventualno ove odredbe zakona upodobe onome što jeste područje primene zakona, tako što bi se odbor koji je nadležan za pitanje ovog zakona sastao, na šta ima pravo po Poslovniku Narodne skupštine. To je član 157. stav 6. koji kaže – u vremenu između završenog načelnog pretresa i otvaranja pretresa Predloga zakona u pojedinostima, nadležni odbor može da podnese amandman na Predlog zakona.Dakle, predlažem da se odbor sastane i da se onda ove odredbe upodobe, da se u članu 61, ako je u njemu ostao vazdušni saobraćaj slučajno, da se on izbriše i da se unese odredba koja reguliše nadležnost za inspekcijski nadzor prevoza radioaktivnog materijala. Zahvaljujem se.

ova materija nije tretirana u Zakonu o vazdušnom saobraćaju. Mi ćemo to sigurno uraditi izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju. Dok to ne budemo uradili, biće u ovom zakonu. Inače, u vazdušnom saobraćaju se upotrebljava, odnosno primenjuje se i kao sporazum i to će biti implementirano kroz Zakon o vazdušnom saobraćaju, o izmenama i dopunama. Tako da, nije nikakva greška.Kad pominjete radioaktivni materijal, tu je Agencija za zaštitu od jonizujućeg zračenja, ona vodi računa o tome. Hvala. Koleginice Nikolić, nemate osnova za repliku, dobili ste veoma konkretan odgovor na pitanje koje ste postavili.(Jasmina Nikolić: Nisam.)Jeste, naravno.Pre nego što nastavimo sa radom, dame i gospodo narodni poslanici, želim da vas upoznam sa sadržajem dopisa koji smo dobili dobili od Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije.Obaveštavamo vas da danas, u sredu, 14. decembra 2016. godine, nećemo biti u mogućnosti da od 20 časova i 35 minuta pratimo zasedanje Skupštine Srbije u direktnom prenosu, na Drugom programu RTS-a, zbog ranije ugovorene obaveze prenosa utakmice Srbija – Francuska, Evropsko prvenstvo u rukometu za žene. Po završetku emitovanja, nastavićemo sa prenosom zasedanja Skupštine Srbije, a snimak dela sednice koji nije bio emitovan u direktnom prenosu emitovaćemo u nastavku programa.Reč

Hvala.Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, na samom početku želim da istaknem da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje podržati predložene zakone o kojima danas raspravljamo, kao i ostale predloge zakona koji su na dnevnom redu ove sednice.Predloženi zakon o stanovanju i održavanju zgrada je privukao veliku pažnju javnosti, što i zaslužuje, jer će se njime konačno uvesti red u zgradama, definisati obaveze stanara, a takođe će se i utvrditi i održivi način stanovanja, a sve u cilju da se građanima omogući kvalitetniji život u stambenim jedinicama.Zakonom se ne predviđaju dodatni troškovi, a jedna od glavnih novina je uvođenje obaveza da svaka zgrada formira skupštinu stanara koja bira upravnika zgrade, s tim da je ostavljena mogućnost stanarima da se dogovore i da tog upravnika izaberu između sebe. U slučaju da se ne dogovore, mogu da angažuju profesionalnog upravnika van zgrade, što vidim i kao šansu za lokalne stambene agencije da na taj način prošire svoju delatnost i ponude zgradama usluge profesionalnih upravnika.Često je nemoguće napraviti dogovor među stanarima i kao epilog toga imamo ruinirane zgrade koje niko ne održava, oštećene fasade, a i vi ste, poštovana ministarko, u svom izlaganju napomenuli da postoje slučajevi gde su takve zgrade bile opasnost po treće lice. Upravo ovim zakonom imaćemo odgovorno lice koje će brinuti da takvih slučajeva više ne bude, a sa druge strane institucije će znati sa kim treba da razgovaraju ukoliko se nešto tako i dogodi.Na primer, u Kraljevu Kraljevu ima oko 550 registrovanih ulaza, od toga 115 potpisanih ugovora sa lokalnom stambenom agencijom, a svega njih 15 je aktivno. To je upravo realna slika odnosa stanara prema zgradama u kojima žive.Mislim da život u stanu podrazumeva iste obaveze, u smislu održavanja, kao i život u porodičnoj kući. Zamislite da porodica koja živi u kući dozvoli da joj krov prokišnjava, da joj fasada oronula, da je dvorište zapušteno i da sačeka da neko iz komšiluka dođe i da sav taj posao obavi umesto njih. Tako ne ide. Stanari bi trebalo da postanu svesni svojih obaveza prema zgrada u kojima žive. Ukoliko nisu u stanju da se dogovore da zajedno brinu o funkcionalnosti zgrade, ovim zakonom imaju mogućnost da angažuju stručno lice, u ovom slučaju licenciranog upravnika koji će se brinuti o tome.Mora tome.Mora da postoji spona između građana, lokalne samouprave i lokalne stambene agencije. Građani treba da budu inicijatori, a lokalna samouprava treba da nađe način da preko stambenih agencija unapredi život u stambenim jedinicama. Ideja koja postoji u nekim gradovima je da lokalne samouprave predvide svojim budžetom fond kojim bi se građani subvencionisali ili kreditirali radi održavanja fasade, ili ulagali u energetsku efikasnost svojih zgrada. Naravno da bi svakako bile bolje subvencije, jer bi se na taj način građani podstakli da vode brigu o svojim zgradama koje nisu, u krajnjem slučaju, ni samo njihov problem i briga, već i briga lokalne samouprave.Takođe se konačno ovim zakonom, posle 70 godina, rešava pitanje zaštićenih stanara koji su ostali da žive u stanovima i nakon što su denacionalizacijom oni vraćeni vlasnicima, a takvih je vlasnika u Srbiji trenutno oko 1.500. Ovim zakonom bi stanovi bili vraćeni pravim vlasnicima, a zaštićeni stanari bi bili preseljeni u stanove u javnoj svojini i imali bi mogućnost otkupa tih stanova.Stavljam akcenat na to da ovaj zakon ima opšti interes konačno uvođenje reda i kao takav svakako će imati podršku poslaničke grupe JS u danu za glasanje.Što se tiče Predloga zakona o upravljanju aerodromima, predviđeno je da upravljanje aerodromima postane delatnost od opšteg interesa i mogućnost davanja aerodroma u koncesiju kako bi se obezbedio novac za njihov i efikasnije komercijalno korišćenje. Za nas iz poslaničke grupe JS svaki aerodrom je bitan, tako da je osnivanje Privrednog društva „Aerodromi Srbije“ svakako dobro, iz razloga što bi se uticalo na bezbednost letenja, ali bi se i omogućilo da se neki aerodromi koji nisu u funkciji konačno osposobe.To je slučaj i sa Aerodromom „Morava“ u Kraljevu. Ja kao Kraljevčanka verujem da će uskoro Aerodrom „Morava“ biti u funkciji za civilne letove. Znam da je Vlada Republike Srbije, a i vaše Ministarstvo prepoznalo potencijal ovog aerodroma i koliko je njegovo funkcionisanje bitno za ekonomski i privredni razvoj celog Raškog okruga.Treba istaći podatak da u slučaju da Aerodrom „Nikola Tesla“ bude privatizovan koncesijom na 25 do 30 godina, budžet Srbije bi po tom osnovu imao prihod od 550 do 600 miliona evra, što svakako nije zanemarljiva suma.

Hvala vam na komentarima. Hvala na tome što ćete podržati ove zakone.Vezano za Aerodrom u Jagodini koji se zove „Barutana“, mislim da se tu odvijaju da se tu odvijaju letovi, znam za plan lokalne samouprave da proširite taj aerodrom. Ono što budemo mogli da pomognemo kroz preduzeće „Aerodromi Srbije“, to ćemo sigurno uraditi. Hvala.

sve zakonske predloge koji se nalaze na dnevnom redu ove sednice. Navikli smo da vladajuća većina predlaže zakonska rešenja koja često nisu u skladu sa dobrobiti građana ili sa Ustavom. Međutim, baš kad smo očekivali da ništa ne može da nas iznenadi, pred nama se našao Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada.Stav SRS je da je ovaj Predlog zakona izuzetno loš. Imali smo želju da poboljšamo Predlog zakona amandmanima i žao nam je što naši amandmani nisu ušli u proceduru. Međutim, u ovom svom sadašnjem izlaganju izneću sve ono što smo hteli da predložimo amandmanima.Za poslaničku grupu SRS najsporniji deo zakona odnosi se na uvođenje profesionalnog upravnika zgrada. U Predlogu zakona stoji da fizičko lice stiče kvalifikaciju profesionalnog upravnika ako ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, ako položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu u skladu sa zakonom i ako se upiše u registar koji vodi Privredna komora Srbije.Zakon predviđa mogućnost osnivanja privrednih društava koja se bave poslovima profesionalnog upravljanja, a ovim poslom moći će da se bave i preduzetnici, angažovanjem lica koja ispunjavaju uslove za profesionalne upravnike. Organizator profesionalnog upravljanja ima pravo da se bavi poslovima profesionalnog upravljanja, ako ima najmanje jedno lice u radnom odnosu na određeno vreme sa punim radnim vremenom, koje je upisano u registar profesionalnih upravnika koje vodi Privredna komora Srbije.Čini nam se da je ovakva zakonska definicija pogodna za nameštanje unosnih poslova na duže staze licima bliskim vladajućem režimu. Kada ovaj zakon bude usvojen i kada sve ovo zaživi videćemo ko su lica koja će osnivati privredna društva koja se bave poslovima profesionalnog upravljanja. Nama je već potpuno jasno da će to biti upravo oni ljudi bliski vladajućem režimu.Dalje, režimu.Dalje, u Predlogu zakona stoji da skupština stambene zgrade može u svakom trenutku odlučiti da za poslove upravljanja angažuje profesionalnog upravnika ili on može biti nametnut uvođenjem prinudne uprave. U slučaju prinudno postavljenog upravnika stambene zgrade, visina naknade koju će mu plaćati vlasnici stanova određuje se odlukom jedinice lokalne samouprave.Mi smatramo da profesionalni upravnici stambenih zgrada ovim zakonom dobijaju preširoka ovlašćenja koja se u nekim delovima krše i sa Ustavom. Naročito je sporno to što, prema Predlogu zakona, profesionalni upravnik dobija pravo da vodi evidenciju podstanara, kako bi država mogla da naplaćuje poreze od stanodavaca. Nameće se pitanje – zbog čega država onda sama ne plaća profesionalne upravnike koji će raditi za nju, a ne za stanare? Upravnik zgrade dobija dužnost da otkriva podstanare, kao i da ih prijavljuje poreskoj, kako bi se naplatio porez od 20%.

živi.Što se tiče osiguranja u stambenim zgradama, stambena zajednica, prema zakonu, može da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima usled neodržavanja, odnosno nepravilnog održavanja zgrade, a na način i pod uslovima utvrđenim zakonom kojim se uređuje delatnost osiguranja i zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.Ovo nije u redu zbog toga što niko nema pravo da vlasnika stana obavezuje na novčani izdatak bez njegove isključive volje.

sporna stvar odnosi se na poslove održavanja i unapređenja svojstava zgrade. U Predlogu zakona stoji da se ovi poslovi mogu finansirati iz kredita, donacija i drugih izvora. U Predlogu zakona takođe piše da se za uzimanje kredita pod hipoteku mogu staviti posebni delovi zgrade, odnosno stana. Građani na ovaj način mogu ostati bez stanova voljom upravitelja koji je odlučio da podigne kredit za renoviranje zajedničkih prostorija zgrade.Neverovatno je da se niste dosetili da u ovaj zakon stavite i odredbu kojom biste upravnicima zgrade poverili rezervne ključeve od poštanskih sandučića. Zašto da ne? Na primer, da vrše evidenciju naše pošte, svega što radimo itd.Da li je vaš cilj da uvođenjem upravnika profesionalnih u zgradama zaposlite svoje aktiviste i da im omogućite uz primanje plate iz državnog budžeta obave evidenciju sigurnih glasova po stambenim zgradama? Vi ćete, naravno, reći da vam to nije cilj, ja ću reći da vam to jeste cilj, ali to nije ni važno. Svi građani Srbije su SRS jednaki, pa i oni kojima ćete vi poveriti ove poslove, a koji su naklonjeni vašoj stranci. Nama bi bilo sasvim u redu da bilo ko dobije ove poslove, kada bi ti poslovi bili u skladu sa zakonom i kada bi građani zaista od toga imali neku dobrobit. Morate biti svesni da je običnom građaninu daleko bitnije ko će biti upravitelj njegove zgrade nego ko će biti predsednik, premijer ili neki ministar, zbog toga što predsednika, premijera, ministra ne mora da sluša ukoliko ne želi, a a upravnika svoje zgrade će morati da gleda svakodnevno i da sa njim sarađuje.Građane u ovom trenutku terorišu i komunalna policija i privatni izvršitelji, a sada će ih terorisati i upravnici zgrada. Postavlja se pitanje – šta je sledeće? Da li ćete onda postaviti upravnike stanova, a lične upravnike za svakoga od nas ko vam nije po volji ili ćete možda ići u nekom drugom pravcu pa ćete uvesti upravnike stambenih blokova, upravnike opština, upravnike gradova itd, dok ne dođete do uvođenja upravnika države? Zašto da ne, možete to da uradite bez izbora i onda ste u slobodi da radite šta želite.Ovaj zakon predstavlja sprovođenje samovolje, i to preko leđa onih koji su vas birali. Niko nije glasao za SNS da biste pretvorili život u zgradi u život u instituciji. Nama nije cilj da plašimo građane, već da ih upozorimo na moguće zloupotrebe zakona.Takođe, sporan je način funkcionisanja skupštine stambene zgrade. U Predlogu zakona stoji da su članovi skupštine stambene zgrade svi vlasnici stanova, a da onaj ko je vlasnik više stanova ima veći broj glasova na sednici skupštine stambene zgrade. Mi smatramo da ovo rešenje nije ispravno i da u slučaju da je jedno lice istovremeno vlasnik više posebnih delova zgrade, to lice ne treba da ima ne treba da ima onoliko glasova koliko ima stambenih jedinica, već da je za procenu broja glasova merodavna površina stana kojom lice raspolaže, zbog toga što neko može imati jednu, dve ili tri stambene jedinice u vlasništvu, dok neko drugo lice može imati jednu stambenu jedinicu, sa daleko većom kvadraturom.Ovde takođe piše da ukoliko je vlasnik posebnog dela odnosno vlasnik stana nedostupan, njegov glas se ne uračunava u kvorum, odnosno ukupan broj glasova u postupku odlučivanja, a smatra se da je vlasnik stana nedostupan ukoliko se tri puta uzastopno uzastopno ne odazove na sednicu skupštine stambene zajednice na koju je uredno pozvan. Besmisleno je oduzimati nekome pravo glasa samo zato što je izostavio da obavesti o svom odsustvu na sednicama skupštine stambene zgrade. Svaki vlasnik stana ima pravo da učestvuje u odlukama koje se donose na sednici skupštine, sve dok ima stan u vlasništvu, a njegovo je pravo da se odaziva ili ne odaziva sednicama skupštine stanara.U Predlogu zakona takođe stoji da jedinica lokalne samouprave može odlukom da propiše obavezu održavanja spoljnog izgleda zgrade, odnosno fasade ili zabranu promene spoljnog izgleda, što predstavlja zabranu postavljanja klima uređaja na spoljnom vidljivom delu zgrade, uz propisivanje različitih stepena obaveznosti održavanja spoljnog izgleda zgrade, u zavisnosti od urbanističke zone ili bloka u kojem se zgrada nalazi. Mene sada zanima – šta znači obaveza održavanja spoljne fasade? Da li to znači da su građani u obavezi da finansiraju fasade koje su oštećene i koje mogu biti opasne po nečiji život ili smo u obavezi da finansiramo krečenje svaki put kada se pojavi grafit? Ukoliko je problem u grafitu i ukoliko su građani zbog toga u obavezi da plaćaju krečenje zgrada, onda to nije korektno, zbog toga što ste vi u obavezi da sprečite takve

pravu.Svaku odluku u jednom stambenom objektu donose pre svega vlasnici stanova, ne slušaju vlasnici stanova profesionalnog upravnika, nego je profesionalni upravnik tu da sluša vlasnike stanova i da pomogne u upravljanju zgradom.Zatim, rekli ste jednu zaista neistinu, i potpuno ste u pravu da je to tako kao što ste rekli, što ću sada reći, da, to bi bilo protivustavno. Ali, nije tako. Rekli ste da vrši evidenciju podstanara radi dalje evidencije plaćanja poreza. Da je to tako, potpuno bih se složila sa vama, ali to nije posao profesionalnog upravnika i on to ne radi bilo kakve evidencije plaćanja poreza. Profesionalni upravnik treba da zna od vlasnika stana da li ima podstanara ili nema samo zbog jedne stvari, a to je ko će da plaća održavanje i ko će da učestvuje u upravljanju zgradom, dakle, ko će da se pojavljuje na tim skupštinama stanara i da glasa i dogovara sa određenim odlukama i određenim planovima i strategijama.Zatim, ako se takođe, da rekli ste, ako se ne odazove, odnosno što stoji u Zakonu, da potpuno gubi pravo. Svaki sledeći put kada se pojavi, vlasnik stana ili neko koga je on ovlastio, recimo podstanar, da učestvuje u upravljanju zgradom, znači on će učestvovati na tim svim skupštinama stanara.Nikakav kredit ne može da uzme

još jednom ponavljam, profesionalni upravnik je ovde da pomogne i da sluša vlasnike stanara, samo u cilju, efikasnijeg održavanja i boljeg održavanja zgrada, a ne da on propisuje određene, ne znam, odluke da daje i da sami stanari treba da ih sprovode. To je bilo najkraće što sam mogla da odgovorim. Zahvaljujem.Povreda Poslovnika, narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. **Vjerica Radeta** Član 107, je naravno u pitanju i krši se ceo dan, zato što predsedavajući dozvoljavaju Zorani Mihajlović da da vređa narodne poslanike, da vređa poslaničke grupe, odnosno da vređa Narodnu skupštinu.To je apsolutno neprimereno. Ja sam upozorila i pre neki dan da vodite računa, predsedavajući, da i narodnim poslanicima ne dozvoljavate da

koja je Labusovu i Dinkićevu politiku donela u SNS, što je naravno njihova stvar, jer ako neko sa nekim može da se izjednači onda svakako mogu. Recimo naprednjaci sa LDP-om, jer i Čeda Jovanović sam kaže, da je zadovoljan Vučićevom politikom i naprednjačkom politikom, zato što oni zapravo sprovode politiku LDP-a. To vidi cela Srbija.Ali, to je vaša stvar, ali dozvoliti ministru da kaže narodnom poslaniku, da je ona srećna i zadovoljna, zato što se srpski radikali slažu sa DS, je neprimereno. Ministar može da govori samo argumentima o Predlogu zakona. Ministar nema pravo na političke govore, to pravo imaju narodni poslanici. Zaista, je krajnje vreme da predsedavajući ukažu ministrima, a pogotovo Zorani Mihajlović, koja je u svom ponašanju i drska i bezobrazna prema narodnim poslanicima, na šta apsolutno nema pravo.Dakle, gospođo Zorana Mihajlović, SRS je opoziciona partija, najjača opoziciona partija i nema dodirnih tačaka, Bogu hvala, ni sa jednom jednom od stranaka u parlamentu. u tom kontekstu, uvredljivo se izrazila ministarka Zorana Mihajlović.Ona je, koliko sam ja shvatio, evo tu je ministarka, govorila o argumentima kada je reč o zakonskim predlozima, o kojima danas govorimo i ni na jedan način nije želela, verujem u to, uvredljivo da se izrazi i da stavi znak jednakosti između svih političkih partija. Mislim na opozicione političke partije.Da li želite da se Narodna skupština u Danu za glasanje izjasni? (Ne.)Zahvaljujem.Reč

ukazali ste na povredu Poslovnika, a ministarka je govorila, kao predstavnik predlagača.(Vjerica se nije uvredljivo izrazila, već je samo pojasnila i potvrdila ono o čemu sam ja govorio.Dakle, koleginice Radeta, je ona meni rekla.)Ne, čekajte, ne možemo da se igrati, da li ćete Poslovnik ili repliku. Ja u ovom trenutku repliku mogu da dam koleginici Belačić, jer je ona imala direktno

tiče.Gospođa ministar ne sluša. Ako je tačno ovo što je malo pre rekla, onda ona ne sluša narodne poslanike. Naši argumenti i argumenti DS nisu isti.

Poslanik Aleksandra Belačić je u svom izlaganju naglasila, mi ne želimo da plašimo građane, mi samo skrećemo pažnju na loš predlog zakona. Zaista, molim kolega Milićeviću da ovo što sam ja objasnila gospođi ministar da ne bude na uštrb onoga što koleginica Aleksandra Belačić ima obavezu i ime poslaničke grupe da odgovori gospođi ministar na njeno malo šire obrazloženje i odgovore na njena pitanja i na njene primedbe. Hvala Radeta, niti su bile primedbe, niti su bila pitanja, bili su odgovori na postavljena pitanja. Zato nastavljamo dalje sa radom.Reč ima narodni poslanik, Miletić Mihajlović. Izvolite.

ovaj set zakona koji danas razmatramo, smatram da predstavlja set kvalitetnih zakona koji su prethodno dobro pripremljeni i izašli na dnevni ne osporavam mišljenja drugih poslanika koji tvrde da ima puno nedostatka i da ti zakoni i ne valjaju.

i da je važno da činimo jedan iskorak napred sa pokušajem boljeg funkcionisanja određenih oblasti u životu i radu naših građana. To je ono osnovno. Uvek sam govorio da mi jednim zakonom ne možemo postići neki veliki kvalitet i neke ideale na na polju zakonodavstva ili zakonske regulative, ali je važno da uređujemo te oblasti. Važno je da posle nekog vremena izvršimo analizu i da činimo ispravke u onome što se nije pokazalo kao dobro.Iz

smatram da je veoma važno da smo stavili na dnevni red Zakon o transportu opasne robe i da je tu važno urediti važne stvari koje se tiču ove materije. Jer, kada se dogode određene nesreće ili kada se dogode neke stvari koje su opasne po život i zdravlje i životnu sredinu, onda nam ne vredi pametovati.Naravno, ovaj Zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji je izgleda najviše polemike izazvao, ja ne sporim da tu ima određenih manjkavosti, ali je pitanje da li to želimo da naglasimo, a ja želim da naglasim jednu drugu stvar da u ovoj oblasti ipak pokušavamo da uvedemo više reda nego što ga je bilo do sada. Za sada je to dovoljno, ali evo, proći će neko vreme, pa možemo i da ispravimo neke stvari.Kada je reč o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima, smatramo izuzetno važnim ovo za funkcionisanje svake lokalne samouprave, bilo to da je mala opština ili da je veliki grad. Komunalne delatnosti su od opšteg interesa i tiču se svakog građanina, svake ustanove, svakog pravnog lica. Korisnici komunalnih usluga su svi ili većina odnosno stanovnika ove zemlje i od kvaliteta komunalnih usluga u velikoj meri zavisi kvalitet života naših može se reći i to da kvalitet komunalnih usluga treba posmatrati kao meru dostignutog standarda jednog društva, a sa druge strane cene komunalnih usluga, kao meru standarda pojedinaca.Oblast komunalnih delatnosti temelji se na Ustavu i regulisanje nekim drugim zakonima, a na osnovu kojih lokalne samouprave regulišu ovo važno pitanje na svom prostoru.Ovim predlogom zakona obezbeđuje se, rekli smo, preciznije definisanje pojedinih komunalnih usluga, a to je u cilju jačanja komunalnih sistema i u cilju bolje funkcionalnosti i izgradnji odgovarajuće infrastrukture koja je potrebna za ovu oblast.Veoma je važno da zakon omogućava različite vlasničke modele i uvodi konkurenciju u ovoj oblasti, omogućava i partnerske odnose, ali zapravo uvođenje privatnog sektora u ovoj oblasti treba da dovede do rasterećenja budžeta i budžetskih obaveza u lokalnim samoupravama.Sa druge strane, kada govorimo o privatnom sektoru koji ulazi u ovu oblast sve više, možda je budućnost da će samo retke nadležnosti u oblasti komunalnih delatnosti biti kao javni interes u rukama države, odnosno u rukama lokalne samouprave, a da će većina delatnosti biti u privatnom Moramo da obezbedimo da na zdravim ekonomskim principima privatni sektor može da učestvuje u ovoj oblasti.Imali

plaćaju jednako bez obzira na kvalitet i na kvantitet izvršene usluge i da svi plaćaju jednako, što ne može nikako da opstane. Sa druge strane, imali smo i ranije, ali lokalne samouprave u ovom trenutku, kada će biti sve više poveravanja privatnom sektoru, moraju da obezbede i kontrolu vršenja komunalnih usluga, komunalnih usluga, i to je za svaku pohvalu da će se kroz kontinuirano izjašnjavanje građana vršiti ocena kvaliteta.Na kraju, samo bih rekao da da mora da postoji i određena kreativnost i drugačiji pristup u ovoj delatnosti i da vršioci komunalnih usluga treba da, a zakon treba to da im omogući, mogu da se bave i nekim drugim delatnostima, u smislu proširenja svoje delatnosti, pa tako npr. recikliranje ili obrada komunalnog otpada, pa na pijacama zeleni otpad može da se kompostira, pa zatim javne garaže ili zelene pijace koje su pokrivene mogu da imaju solarne ploče itd.Sve su to neke ideje o kojima mi, kao socijalisti, razmišljamo o tome. Možda treba pronaći modalitete kako bi te usluge bile kvalitetnije, vršioci usluga bi se više oslanjali na svoju zaradu, a manje na budžetska primanja iz lokalnih samouprava. Glasaćemo za ovaj set zakona u celini.

Naime, vi ste malo pre rekli da koleginica Radeta i ja imamo pravo na repliku. Koleginica Radeta je svoje pravo iskoristila i vi ste taj krug replika zatvorili, odnosno krug replika na relaciji gospođe Radete i ministarke, a moja replika se odnosi na nešto drugo i samim tim niste imali pravo da mi oduzmete mogućnost replike samo zato što je gospođa Radeta svoju repliku iskoristila.Htela sam da kažem gospođi ministru da ja živim u stambenoj zgradi od 78 stanova i da mene muče problemi, kao stanara, koji se ne nalaze u ovom zakonu. Mi svi imamo problem što nam ulaze huligani u zgradu, kradu iz podruma, kradu sa tavana, uništavaju našu imovinu.

član 103, vi možete ukazati na povredu Poslovnika neposredno po učinjenoj povredi. Član 104. o korišćenju prava iz stava 1. i 2. ovog člana odlučuje predsednik Narodne skupštine, odnosno u ovom konkretnom slučaju predsedavajući, a to sam sam ja.Niste me dobro razumeli. Nisam rekao da imate osnova i vi i koleginica Radeta za repliku. Smatram da nisam povredio Poslovnik. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov.

je zaista drugi put da vi pokušavate da nam podmetnete ovu odredbu o otkupu državnih stanova. Možete se vi truditi koliko god želite da nam objasnite da su to stanovi namenjeni za ranjene i poginule policajce, a za šta inače mislim da je sramno što pokušavate da uradite, jer u ovim članovima koje SNS sada pod pritiskom javnosti briše se ne pominju ni ranjeni ni poginuli policajci, ali se zato pominju izabrana i postavljena lica, i to nekoliko puta u svim članovima kada se govori o onima koji imaju pravo da otkupe te stanove. stanove. Dok svojim izabranim i postavljenim licima omogućavate da otkupe stanove pod uslovima koji su građanima nezamislivi, istovremeno ćete, hteli to ili ne, više hiljada građana, koje i dalje nazivate iz nepoznatog razloga zaštićenim stanarima, isterati na ulicu.Da li znate, gospođo Mihajlović, da će u pojedinim slučajevima te visine zakupnina prevazilaziti celokupna primanja koje oni imaju u svom domaćinstvu? Šta ćete raditi sa penzionerima koji ne budu imali 20.000 ili 25.000 dinara da plaćaju zakupninu za stan u kom ne žive po sopstvenom izboru, nego zato što su taj stan dobili, kao i drugi što su dobili stanove? Šta će se desiti u slučajevima kada ne budu imali za dve zakupnine, jer ste predvideli u ugovoru da se u tim slučajevima ugovor raskida? Šta će ti ljudi raditi?Ne pitam vas zlonamerno. Pitam vas da mi istinski, iskreno odgovorite šta će biti sa penzionerima koji žive u tim stanovima i koji nemaju 20.000 dinara mesečno da plaćaju zakupnine u stanovima u kojima žive, ne po sopstvenom izboru, nego zato što nisu imali pravo da otkupe stanove u kojima žive? Oni su stanove dobili kao i svi drugi građani Republike Srbije, tada Jugoslavije, njihovih godina. Jedina njihova, kako vi nazivate, sreća ili pogodnost, ne znam u čemu vidite sreću, je to što oni 1992. godine nisu imali pravo da otkupe stanove, a svi drugi građani Srbije su imali pravo da otkupe stanove.60/1MG/IĆ19.05 - 20.05Tako su se oni našli u tim stanovima. Ne zato što vole, ne zato što su birali i ne zato što uživaju da žive u tuđem vlasništvu, oni su se u tim stanovima zatekli zato što nisu imali pravo, koje su imali svi drugi građani u Srbiji, da otkupe stanove koje su dobili. I sada ih mi nazivamo, i vi ih u zakonu i dalje nazivate zaštićenim stanarima, a nepravdu od pre 70 godina ispravljate nepravdom danas.Vi njima nanosite drugu nepravdu tako što ste direktno izašli jednostranom zahtevu vlasnika stanova u susret da se zakupnine povećaju. Ne smeta vam kada plaćaju porez na imovinu. Ne smeta vam kada plaćaju dažbine za te stanove. Zato morate da imate u vidu da će ti ljudi

s obzirom na to da se 30 kvadrata dobija za jednu osobu, 15 kvadrata za svakog narednog člana domaćinstva. Mi amandmanom predlažemo da to bude više. Drugo, to će biti stanovi koji se nalaze na perifernim gradskim opštinama, što je i gospodin Vesić rekao na mnogobrojnim sastancima radne grupe na kojima su oni učestvovali. I, to će biti stanovi koji po vrednosti ni u kom slučaju ne odgovaraju stanovima u kojima su oni do sada živeli.I u kojima su oni do sada živeli.I Zakon o restituciji, gospođo Mihajlović, kaže da se ne mora po svaku cenu vratiti prethodnom vlasniku imovina. Postoje načini na koje se te stvari drugačije mogu rešiti, kao što je bio slučaj slučaj u svim slučajevima restitucije, kada bi restitucija izazvala još veću nepravdu, a ovde je to upravo slučaj.Mnoge će troškove imati građani, gospođo Mihajlović, neplanirane, nove od ovog predloga zakona, a plašim se da je to sve što će i dobiti.Mi ćemo amandmanima pokušati da ispravimo ovaj predlog zakona, ali plašimo se da je on toliko pogrešno postavljen da to nećemo moći na taj način da uradimo.Imam li ja još vremena, ili

morati da angažuju profesionalnog upravnika, jer, verujte mi da nijedan predsednik skupštine stanara neće hteti da se prihvati ovih enormnih obaveza za koje će neki biti plaćeni. plaćeni. Ja verujem da, recimo u mojoj zgradi predsednica skupštine stanara neće želeti sada besplatno da radi posao za koji će neko drugi biti plaćen.

Mihajlović** Da pojasnim nekoliko stvari pošto ili niste razumeli ili prosto ne kažete prave informacije. Da krenemo od tog kako vi kažete da smo hteli da „podmetnemo“ određene članove zakona u zakon o stanovanju. Koliko god da sam puta objasnila, objasniću još jedanput.Ti članovi 152, 153. i 154. se vezuju za Uredbu o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih, zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini. tu uredbu ste doneli upravo vi 2001/2002. godine. Zatim ste je potvrdili i dozvolili da se izvrši otkup stanova do 2007. godine. Dakle, svi oni koji su mogli, to su uradili. Uglavnom i u najvećem broju bliskiji vašoj vlasti. Onda ste odjednom to zabranili do 2009. godine, kada je ostao jedan broj stanova koji nisu mogli da se otkupe, a da nisu bili ti vaši politički, odnosno članovi vaših političkih partija.Međutim, odmah sam rekla da ono za šta smo se mi vezali, što smo mi želeli da iskoristimo tu uredbu, bilo je zaista, i to nije nikakvo licemerje, bilo je zaista vezano za ljude koji su izgubili živote ili su ranjeni u ratovima, za šta sam rekla da postoji dokumentacija i papiri koje možemo da vam dostavimo. Samo da ne bude zabune, nije ništa SNS ili Vlada Republike Srbije stavila nešto, pa htela da podmetne. Ne, vi ste to radili. Dok ste vi bili na vlasti, vi ste tu uredbu doneli da biste to uradili. Svi vaši članovi političkih partija su te stanove otkupili.Naš interes je bio da pomognemo onim ljudima koji su izgubili život, a ne da uradimo to što ste vi rekli. Ali, da ne bi bilo zabune, istog trenutka smo sklonili te članove, upravo da ne bi dolazili u situaciju da možda neko, kao i vi, to protumači na neki drugi način. Amandman je podnela SNS i ti članovi Amandman je podnela SNS i ti članovi nisu sastavni deo ovog zakona.Kada govorite o zaštićenim stanarima, prvo sve države oko nas su te probleme koji jesu i traju dugi niz godina rešile. Jedino mi nismo iako je postojao zakon koji je rekao prvo da se to reši do 2000. godine, a onda ako vam je bilo zaista tako stalo da brinete o zaštićenim stanarima, kako sada kažete, onda ste imali toliko prilike, od 2000. godine pa nadalje to da rešite. Nikada se niste usudili da razgovarate i da rešavate.Drugo, da rešavate.Drugo, niko ne kaže da će ti ljudi biti raseljeni, ne znam gde, van Beograda. Ne znam zaista da li jeste i šta jeste gospodin Vesić razgovarao sa zaštićenim stanarima, ja vam kažem šta su obaveze lokalne samouprave, odnosno u recimo, u ovom slučaju Grada Beograda koji će morati da napravi plan i u narednih 10 godina da nađe način kako će te ljude smestiti.Ako vi smatrate da neko danas ko je dobio da koristi stan gde nije vlasnik, pre puno, puno godina i živi u centru, pominjem stalno te Terazije, Knez Mihajlovu, nije važno i koristi stan gde imamo dva zaštićena stanara, u stanu od 170 kvadrata, gde gotovo svih ovih godina gotovo da i ne plaća zakupninu, jer je ona jako niska, da treba upravo tu da dobije stan koji će onda otkupiti po po pravilima koja su posle 1992. godine, zaista ne znam ko bi se sa tim složio.Sa druge strane, vrlo je važno da se ispravi nepravda koja jeste postojala i ako svi to urade i sve države oko nas to urade, ne vidim razlog zašto Srbija to da ne uradi? Mi to jednom moramo uraditi, na najbolji mogući način. Niko ne kaže da su ti ljudi krivi. Niko ne kaže ni da su ljudi koji su vlasnici stanova krivi što praktično nisu u tom stanu gde su i vlasnici. Ovo je bilo održivo rešenje i za jednu i za drugu stranu. Mislim da ukoliko trebaju neki detalji o podacima i zakupninama itd. mi smo spremni da ih stavimo, ali to je bilo najodrživije rešenje da se tako izrazim.Oko upravnika, ja stvarno ne bih više o tome da govorim. Profesionalni upravnici znaju šta im je posao. Nijednog trenutka nisu tu, ponoviću još jedanput da bilo kome šta naređuju nego da pomognu da se zgrade Ne slažem sa uopšte ako kažete da će sve one skupštine stanara i sve one stambene zgrade koje su divno funkcionisale kako kažete, lepo funkcionisale do sada, da će sada odjednom imati problem, ne, naprotiv, divno, odlično, one koje su dobro funkcionisale nastaviće da dobru funkcionišu.Nažalost imamo veliki broj stambenih objekata gde to nije slučaj, gde postoje ozbiljni problemi i sada ćemo nekako da unificiramo ceo taj način način kako se upravlja pre svega zgradama i to je bila suština u tom delu koji se zove profesionalni upravnici koji mogu, a ne moraju da budu u samim stambenim jedinicama. Verujem da to može samo da nam uredi život u zgradama, a ne da nam napravi dodatne probleme. Hvala. Zahvaljujem.Pravo na repliku, narodna poslanica Aleksandra Jerkov. pričamo o tome šta smo to mi radili, evo ja ću vam reći, mi smo sami ste rekli, 2009. godine zabranili funkcionerima, postavljenim i imenovanim licima da otkupljuju stanove, a vi 2016. godine dozvoljavate da imenovana i postavljena lica otkupljuju državne stanove.Kada pričate o tome šta smo mi radili sa zaštićenim stanarima, mi ih nismo izbacivali na ulicu do 2012. godine, a vi ih 2016. godine izbacujete na ulicu. Ako vi mislite, tako ste vi meni postavili, ako vi mislite da to dvočlano domaćinstvo koje se pretpostavljam, sastoji od penzionera, pošto u takvim stanovima uglavnom žive penzioneri, može da plaća odjednom 18000 dinara mesečno za zakupninu tog stana, pa tako sve dok mu vi u narednih 10 godina ne rešite stambeno pitanje i date im stan od 40 kvadrata u Krnjači, ja onda ne znam u kakvoj zemlji vi mislite da živite. To je onda mnogo ozbiljniji problem od toga što vi nemate drugačiji odgovor osim onoga što smo mi radili.Kada smo kod toga šta smo mi radili, a šta vi, evo divnog primera. Mi smo zabranili otkup državnih stanova funkcionerima, a vi to sada dozvoljavate i to drugi put pokušavate da progurate u Skupštinu. Prvi put Tomislav Nikolić je odbio da potpiše taj zakon, drugi put sada to radite ovde.Nikakvi ranjeni i poginuli policajci se ne pominju u ovim članovima. Naprotiv, pominju se imenovana, izabrana i postavljena lica koja koriste stanove na vreme dok se nalaze na funkcijama, a vi ste pokušali da im dodelite stanove tako da mogu da ih otkupe na 20 godina bez kamate, a da istovremeno one ljude koji se u ovim tuđim stanovima ne nalaze po sopstvenom izboru, njih isterujete na ulicu.

kako neke stvari nisu bile dobre i to što govorite o otkupljivanju stanova, posebno u periodu između 2007. i 2009. godine. Da, u pravu ste, 2009. godine ste ukinuli onda kada su svi vaši članovi otkupili stanove i to po bud zašto cenama.Ovaj zakon, baš zato što smo smatrali da je nedovoljno precizan, baš zbog takvih komentara kao što ste sada rekli, mi smo ta tri člana sklonili iz zakona. Vrlo mi je Vrlo mi je žao da komentarišete tako nešto.Da, naša namera jesu bili ljudi koji su zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova, dakle njihove porodice gde su ili izgubili živote ili ranjeni.Koliko god puta mi to budete rekli, ja ću vam odgovoriti ovako, zato što je namera bila časna, a ovo što vi radite govori u prilog onome što sam prethodno rekla.Lepo je, naravno, što imate stav, ali, s druge strane, vaš stav ne samo da je pogrešan, nego zaista obmanjujete javnost i ponovo govorite o zakonu koji nije potpisao Tomislav Nikolić.Da vas zamolim bar da pogledate. Nema veze, nebo i zemlja, taj zakon DIPOS, vile i kuće i zakon koji danas imamo ovde i ta tri člana koja tako zdušno pominjete, jer nemate nijedan drugi komentar na Zakon o stanovanju, jer nemate nijednu drugu kritiku na Zakon o stanovanju, jer svih deset ili ne znam koliko godina ste bili, bili, od kada je Tadić bio predsednik države, dakle bili ste u mogućnosti da rešite i da uredite ovu oblast. Niste to uradili i sada govorite bez ijednog jedinog argumenta.Ono što je važno za građane Srbije, niko neće ostati na ulici. Zaštićeni stanari neće ostati na ulici, pod pretpostavkom da su u pitanju penzioneri koji ne mogu da plate zakupninu, u ovom zakonu vrlo jasno stoji i piše subvencionisanje zakupnine za one koji to ne mogu da plate, znači, ukoliko postoji takva mogućnost koju ste vi sada kao primer izneli, vezano za zaštićene stanare. Nemojte da plašite građane. Prvo, niti će ko ostati bez krova, niti će ko biti na ulici, niti će profesionalni upravnici da ikoga špijuniraju, špijuniraju, potkazuju, niti će profesionalni upravnici da definišu ono što treba da se radi u zgradi i koliko god puta da se budete javili i to rekli, ono što piše u zakonu je vrlo jasno, bez obzira koliko se vi trudili da u zakonu vidite nešto što apsolutno ne postoji. koleginica Čomić. Izvolite. Dihotomija te vrste šta ste vi radili, a šta mi nismo radili vam je dozvoljena i mislim da je vreme da vam se kaže da ste na vlasti. Vi ste opozicija, da vam pet godina niko ne brani da ukinete koji god hoćete uredbe, da ukinete koje god hoćete zakone, da popravite šta god hoćete u kojoj god hoćete normativi.Pričati o tome da je 2007. godine DS, na bilo koji način imala upliva na DIPOS ili na otkup stanova je isto kao da kažete

DSS.Dakle, koliko za deset godina bude tačno da sam ja pravila sve zakone koje donosite, toliko je tačno da, u vreme kada smo opozicija, izloženi jednako ruganju vladavine prava i onda i sada, možemo da utičemo na to na to šta Vlada hoće.Ne znam da li se vi nama falite ili nam se žalite što ste na vlasti, ali ste na vlasti i to sa sobom nosi odgovornost. Ono u čemu se mi nikako ne razumemo, a taj nesporazum je banalan, ali dubok, da pred sobom imate opoziciju kojoj nije prvi put da je opozicija. Vama je prvi put da ste vlast. Ono što je tužna istina za celu Srbiju, ne za nas kao opoziciju ili vas kao vlast, je što ponavljate naše greške. Stalno vam je neko drugi kriv. Stalno pričate o tome da ste imali časne namere, ali, eto, baš ste hteli pa nije uspelo. Nemojte, nema razloga. Mihajlović. Izvolite. **Zorana Mihajlović** Ono što želim da svakim svojim javljanjem pokažem jeste samo da konstatujem da se ne zaboravi, jer mislim da ne treba da se zaboravi.Što se tiče pet godina vlasti i zakona koje smo mogli da menjamo, dajte kako ih menjamo. Recimo, doneli smo zakon kojim smo omogućili da danas imamo svi elektronsku građevinsku dozvolu, a u vaše vreme beše sedam, osam, devet godina. Što da ne kažemo, što da ne podsetimo građane Srbije samo da se ne zaboravi? Da se ne zaboravi isto tako da pitanje zaštićenih stanara, o kojem sada govorite sa toliko razumevanja, što je u redu, ja to razumem, ali imali ste vremena.Još nešto da podsetim, ja se sećam, a vi kao da ste zaboravili, od 2004. go 2012. godine Boris Tadić je bio predsednik Republike Srbije. On beše predsednik DS. On možda sada nije u DS, ali za to vreme vi ste i te kako bili vlast. Nemojte da nam pričate o tome da ste bili opozicija, jer niste bili opozicija. Imali ste sve instrumente u ovoj državi da uredite i stambenu politiku, da nemamo više problem sa zaštićenim stanarima i sa vlasnicima stanova. Imali ste mogućnosti da istražite sve privatizacije. Imali ste Imali ste mogućnosti da napravite investicioni ambijent. Imali ste toliko mogućnosti i niste to uradili.Ono gde ja možda mogu da se žalim je šteta što mi sada to popravljamo što vi niste uradili, a mi nastavili dalje da nešto bude još bolje. Ovako mi moramo da rešavamo probleme koje vi niste rešili deset godina

Uvaženi predsedavajući, poštovana potpredsednice Vlade, ja ću danas govoriti o Zakonu o upravljanju aerodromima, ali kroz jedan malo specifičan pristup.Ne mogu a da se ne vratim na trenutak na prethodnu diskusiju. Do 2012. godine neke stranke su bile na vlasti, a od 2012. godine mi smo preuzeli odgovornost za državu. Ja bih to tako nazvala.

„Rosulje“ je osnovan 1995. godine i do 1999. godine je prikupljena dokumentacija. Od 1999. do 2005. godine ništa nije urađeno. Od 2006. godine napravljen je plan za eksproprijaciju zemljišta. Konstatovano je da ima 90 privatnih vlasnika i do 2012. godine nije izvršena eksproprijacija.Ono što je čudno, za sve to vreme Aerodrom „Rosulja“ je imao svog direktora, imao je upravni i nadzorni odbor, imao je nekoliko zaposlenih i svi su primali platu iz budžeta opštine, a sada grada.

i revitalizovan je prilaz, odnosno put u dužini od 350 metara sa osvetljenjem do aerodromskog prostora, a neka dokumenta koja su zastarela morala su da se poprave i urade jer u Zakonu o gradnji su prevaziđena. Možemo da vidimo kako to izgleda kada neodgovorna vlast gradi u jednoj lokalnoj samoupravi, a kako kada radi odgovorna vlast.Aerodrom „Rosulje“ je veoma značajan kako u turističkom pogledu, jer znamo da se nalazi turistički centar Kopaonik u blizini Kruševca. Veoma je značajan i zbog Aero-kluba „Mihjalo Živić“, koji će biti izmešten, a to je još jedan primer kako je lokalna samouprava, kada je SNS u Kruševcu preuzela vlast, veoma lako rešila višegodišnji spor koji je dotadašnja gradska vlast imala sa ovim aero-klubom, tako da će oni po otvaranju Aerodroma „Rosulje“ imati bezbedne bezbedne uslove za rad i veoma su značajni za našu opštinu, a i za region. Tako to radi SNS.Ono što SNS.Ono što mogu još da kažem, to je da ćemo ovom pričom o Aerodromu „Rosulje“ zaokružiti i železnički transport i aerotransport i putni putni transport i da Rasinski okrugu poprima onaj izgled kakav je imao u jednom prethodnom periodu kada je grad Kruševac bio na listi najuspešnijih gradova u Srbiji.To kako je DS vladala gradom, to je još jedan pokazatelj da je 2008. godine potpuno prestao da postoji železnički transport u Kruševcu.

obnovljen je železnički transport i sada funkcioniše pruga od Jagodine do Kraljeva, a projektovana na deonici od Stalaća do Kruševca 60 kilometara na čas, a od Kruševca do Kraljeva 100 kilometara na čas. Prema tome, mi krupnim koracima idemo napred i neće nas zaustaviti licemerne primedbe.Još jedna stvar, pošto dolazim ne samo iz Kruševca, nego iz Rasinskog okruga, pa sam jednostavno upućena i na druge opštine zbog posla kojim se bavim,

odgovore.Uglavnom, to javno komunalno preduzeće napravilo je velike dugove prema Zavodu za javno zdravlje za uzorkovanje vode. Kada smo sa sanitarnim inspektorom otišli da obiđemo objekat, zatekli smo zarđali katanac na kapiji, nije bilo vodomera, hlor se bacao u rezervoar jednom lopatom, onako odokativno i, naravno, ljudi koji su se snabdevali takvom vodom otkazali su da plaćaju usluge takvom javnom komunalnom preduzeću koje je

za sedam seoskih naselja, a registrovano je za sakupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode, uređenje i održavanje parkova zelenih i rekreacionih površina, odvoženje i deponovanje smeća. Zamislite to. Meni je malo apsurdno.Da bi na kraju doživelo sudbinu da preduzeće ne poseduje dovoljnu tehničku i kadrovsku opremljenost za obavljanje komunalne delatnosti. Doduše,

Takva nam je sudbina izgleda. Ali, pošto smo 2012. godine preuzeli odgovornost za državu Srbiju, mi ćemo je voditi napred i zarad naših građana želimo da to činimo na častan i pošten način. Hvala.

Poštovana gospođo ministarka i predstavnici predlagača, predloženi tekst zakona o upravljanju aerodromima po našem mišljenju pun nedorečenosti i nelogičnosti i krajnje čudnih rešenja.Evo, na primer, tako u članu 1. stav 1. Predloga zakona navedeno je da se, citiram ovim zakonom uređuju uslovi i načini obavljanja delatnosti upravljanja aerodromom, razvoja aerodromske infrastrukture, pružanja aerodromskih usluga za potrebe vazdušnog saobraćaja, kao i izgradnja unutar i oko zaštitnog pojasa aerodromskog kompleksa, kao i pojedina pitanja specifična za davanje koncesije za aerodrome.Smatram da je namera donošenja ovog zakona upravo da se aerodromi, pre svega Aerodrom „Nikola Tesla“ da u koncesiju, jer se već u stavu 2. ovog člana navodi da na pitanja koja nisu posebno uređena ovim zakonom, a koja se odnose na uslove i način rada operatera aerodroma, funkcionisanja aerodroma, izgradnju i funkcionisanje aerodromskog kompleksa i infrastrukture, postupak davanja koncesije za aerodrom i utvrđivanje javnog interesa, shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje vazdušni saobraćaj, zatim zakona kojim se uređuje javno privatno partnerstvo i koncesija i zakon kojim se uređuje eksproprijacija i zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja.Moje pitanje – zašto se ovim zakonom regulišu samo pojedina pitanja? Nije logično da jedan leks specijalis ne reguliše sva pitanja i da opštom odredbom upućuje na primenu drugih zakona. To govori da predlagač ili nije imao dovoljno vremena da pripremi zakon ili predviđa zloupotrebe.Članovi 10. i 9. regulišu pitanje uslova izgradnje unutar i u zaštitnom pojasu oko aerodromskog kompleksa. Moje pitanje je – šta će država da uradi sa objektima koji su bespravno izgrađeni na zemljištu na kome je predviđeno širenje Aerodroma 15. – finansiranje izgradnje aerodromskog kompleksa i aerodromske infrastrukture, u tački 2) predviđeno je da se sredstva za finansiranje izgradnje, dogradnje, adaptacije adaptacije i rekonstrukcije aerodromskog kompleksa i aerodromske infrastrukture obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, AP ili jedinice lokalne samouprave, u zavisnosti u čijoj je nadležnosti aerodrom. Pitanje – da li to otvara mogućnost da Vlada Republike Srbije opet daje subvencije, ili da se budžetska sredstva utroše u sređivanje aerodroma kako bi kasnije bio dat u koncesiju?U istom članu, u tački 4) predviđeno je da finansiranje izgradnje aerodromskog kompleksa i infrastrukture može da bude i iz donacija i poklona. Ovde se, pored transparentnosti ovakvog načina finansiranja, postavlja i pitanje političkog i ekonomskog uticaja i mogućnost korupcije, jer ulaganje u aerodrome i infrastrukturu nije malo, pogotovo pogotovo ako se radi o aerodromima koji su u svojini Republike ili AP.Još jedna primedba. U zakonu nisu jasno definisani načini i kriterijumi, odnosno merila za dodelu podsticajnih sredstava za aerodrome, već je zakonska odredba da Vlada bliže uređuje načine i kriterijume, što opet može da bude netransparentno.Članovima 16. i 17. regulisan je i nacionalni program razvoja aerodroma koji se donosi radi obezbeđivanja uslova za dugoročni razvoj i unapređenje aerodroma u Republici Srbiji.

osnivačkim ulogom od 150.000 dinara i da je osnovano u februaru ove godine, tako da na sajtu nisu dostupni finansijski podaci u vezi sa njegovim poslovanjem. Hvala.

par reči oko Zakona o komunalnim delatnostima. To je vrlo važan zakon koji je danas pred nama, iz razloga što je komunalna delatnost, kako ste i sami rekli, a i svi to znamo, vrlo važna za lokalne samouprave u Srbiji. Prosto, to je život i svaki građanin u svakoj opštini i u gradovima Srbije zna koliko je važna ta delatnost za samu lokalnu samoupravu.Značajan broj opština i gradova, kao što ste pomenuli, oni su u nekim problemima sa svojim komunalnim preduzećima. Ja dolazim iz Niša, a vi ste između ostalog dobro upoznati sa našim komunalnim sistemima, verovatno zato što je nešto nasleđeno i iz ranijih godina, ali u svakom slučaju ima pomaka. ono što mogu da istaknem, to je JKP „Medijana“ iz Niša koje je od pre par godina sa novim menadžmentom uspelo da realizuje projekat prekogranične saradnje sa bugarskom opštinom Pernik.

adaptiran je i preograđen Centar u Tvrđavi i otvorena je gradska bašta, nabavljeni su i nova vozila, nova oprema i postavljeno je preko 50 kontejnera za selekciju staklene ambalaže.Kada govorimo o ovom zakonu, ono što je važno, treba obratiti pažnju da iskustvo država u našem okruženju nam govori da je gubljenjem kontrole nad upravo tim objektima komunalne infrastrukture i nekontrolisanim ulaskom privatnog kapitala potrebno usmeriti lokalne samouprave u Srbiji kroz jednu politiku transformacije u ovoj oblasti, i to vezano upravo kroz ovaj zakon.Ono što je važno, treba uraditi analizu svakog javnog komunalnog preduzeća, kakav je njihov status i sa, naravno, kompletnom infrastrukturom, odnosno osnovnim sredstvima koja ona imaju, odnosno opremu za upravljanje tim sistemom. Nakon ove analize, tamo je potrebno i treba predvideti mere za konsolidaciju ovih preduzeća koja bi omogućila poslovanje na održivim osnovama. Upravo ovaj zakon će dosta lokalnim samoupravama pomoći, ne bi li ceo taj komunalni sistem doveli u red i naravno stavili pod kontrolu, kao što sam i rekao na početku, ne bi li nam se desila iskustva iz okruženja, odnosno pre svega Bugarske i Rumunije.Predlog

povećanje zainteresovanosti privatnih kompanija, odnosno privatnih investitora za ulaganje upravo u ovu delatnost i na kraju korisnike usluga, tj. građane i privredne subjekte koji mogu da očekuju i postepeno jačanje odgovornosti upravo vršilaca tih komunalnih delatnosti.Ono što je dobro, to je da Predlog zakona uvodi i jedan novitet u ovu oblast, a to je izjašnjavanje upravo korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja usluga, koji će služiti kao glavni kriterijum za ispunjavanje obaveza iz ovog ugovora, odnosno budućih ugovora o poverenoj komunalnoj delatnosti, ali i kao razlog za raskid ugovora.Par reči o Predlogu zakona o transportu opasne robe. Kao što vidimo, Vlada je uputila u skupštinsku proceduru taj predlog novog zakona, iz dva razloga – potrebe da se u ovoj oblasti izvrši usklađivanje sa sekundarnim izvorima prava EU, pre svega tu se misli na direktivu iz septembra 2008. i, naravno, po uzoru na jedan od zakona koji je pripremljen i koji je upoređen sa konvencijama Evropske komisije UN. Pre svega, Pre svega, misli se na Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe, o Konvenciji o međunarodnim železničkim prevozima, Pravilniku o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe i Evropskom sporazumu o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima.Utvrđeni su i precizni zahtevi koji se odnose pre svega ovim zakonom, a to su na učesnike u transportu, na prevozna sredstva, dozvole za transport, kategorije opasnosti i bezbednosti, postupanje državnih organa i organizacija, obuka učesnika u transportu, posebne odredbe za drumski, železnički i vodni transport, vršenje kontrole na putu i sprovođenje nadzora. Ovim predlogom zakona propisane su kaznene odredbe za privredne prestupe za domaće ili strano pravno lice, učesnike u transportu, kao i za pravna lica proizvođača ambalaže, takođe i za odgovorno lice i u njima i posebno za preduzetnike koji vrše prevoz opasnih roba. Reč ima narodni poslanik U prelaznim i završnim odredbama propisno je pod kojim uslovima vozila za prevoz opasne robe koja nisu u skladu sa navedenim međunarodnim standardima mogu da se koriste i u unutrašnjem transportu, s tim da apsolutno moraju da budu bezbedni. Posle stupanja na snagu ovog zakona, kako stoji, biće donet 31 podzakonski akt, ako sam dobro shvatio, to su razne uredbe i pravilnici. Naravno, rok koji je predviđen za postizanje potpune usaglašenosti ovog propisa je 31.12.2017. godine. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Miroslava Stanković Đuričić. Đuričić. **Miroslava Stanković** Zahvaljujem, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, predstavnici predlagača, poštovani građani Republike Srbije, danas je pred nama set od osam veoma važnih zakona. Moram da konstatujem da smo imali veoma malo vremena za pripremu, iz čega se jedino može zaključiti da Vlada želi da nam onemogući detaljniju analizu i mogućnost podnošenja većeg broja amandmana, čime bismo mogli pre svega, poslanici opozicije, da doprinesemo poboljšanju ovih predloga zakona. Ovakvim postupanjem Vlada pokazuje nepoštovanje Narodne skupštine i narodnih poslanika, a sa druge strane neodgovornost prema građanima Republike Srbije.S obzirom da je nemoguće diskutovati po svim tačkama dnevnog reda, ja ću se koncentrisati na dva predloga zakona. Prvi je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima. Ovaj predlog zakona, kako stoji u razlozima za donošenje, usaglašava se sa evrounijskim standardima, a zarad što bržeg pridruživanja Srbije Srbije EU. Mi srpski radikali se pitamo kada ćete shvatiti da vas oni jednom rukom tapšu po ramenu, a drugom zabijaju nož u leđa i kada ćete odustati od pogubnog puta u EU, zašta najveću cenu plaćaju građani Republike Srbije.Konkretno ću se bazirati na član 2. stav 3. tačka 6) i tačka 6a) koja se dodaje u ovom predlogu zakona o komunalnim delatnostima i kojom se objašnjava šta je pogrebna delatnost i čime se ona bavi. U razlozima za donošenje kažete da se obezbeđuju isti uslovi za obavljanje komunalnih delatnosti svakom vršiocu komunalne delatnosti, bilo da dolazi iz javnog ili privatnog sektora.

Verujem da je i u drugim opštinama tako jer sam čula mišljenje udruženja privrednika koji se bave ovom delatnošću, a razlozi za njihovu zabrinutost su sadržani pre svega u članu 7. Predloga zakona, gde se posle člana 8. postojećeg zakona dodaje član 8a koji se odnosi na ispunjenost uslova za otpočinjanje komunalnih delatnosti. U Predlogu zakona se nigde tačno ne precizira koji su to uslovi, koji je, recimo, broj vozila, opreme, broj zaposlenih, pa bih zamolila ministarku da zarad tih građana koji se bave ovim da nam o tome preciznije da informacije.Stav 3. istog člana 8a se odnosi na komisiju koja treba da utvrdi da li su ispunjeni uslovi iz stava 1. za obavljanje komunalnih delatnosti i ministar će na osnovu ocene te komisije doneti rešenje o odbijanju ili dozvoli za obavljanje ove delatnosti. ove delatnosti. Ono što zabrinjava privrednike, pored ovih uslova koji se pominju, jeste i ta republička taksa koju će oni od sada morati da plaćaju. Do sada su oni plaćali lokalnoj samoupravi taksu i sada se pitaju koliko će iznositi ta taksa i plaše se da će to biti znatno veća cifra.Drugi predlog zakona jeste Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Nacrt zakona o stanovanju i održavanju zgrada koji ste nam predložili definiše razvoj stanovanja, održavanja i upravljanje zgradama, a sav teret izvršenja prebacuje se na građane kojima se ujedno ograničava pravo da odlučuju o svojoj svojini i svojini unutar zajednice u kojoj žive. Ovim predlogom se ne rešavaju suštinski višedecenijski stambeni problemi u Srbiji koji se odnose na podstanare koji nemaju ugovor o zakupu, na izbeglice i interno raseljena lica koji nemaju regulisano stambeno pitanje, na beskućnike i tzv. vojne beskućnike i njihove probleme, na prinudna iseljenja, veliki broj prenaseljenih stanova itd. Umesto da se bavite rešavanjem ovih problema, vi dodatno otežavate živote naših građana.Predlog

ovoga proizilazi da predlagač smatra da su nosioci prava svojine na stanovima neodgovorni i nesposobni, pa je njima potrebno da se do detalja propiše način kako da upravljaju vlastitom svojinom. To je kao neka vrsta tutora, za razliku od vlasnika drugih nepokretnosti. Profesionalni upravnik popisuje stanare, skuplja novac za održavanje, ubeđuje ih da se nešto mora popraviti, ima još dosta nadležnosti, ali i onu da može da tuži onoga ko ne plati njegovu uslugu.Zatim, imamo predlog obaveznog osiguranja zgrade, koji se odnosi samo na štetu stambenih zgrada. Ako bismo ovo prihvatili onda bi trebalo podrazumevati da šteta može nastupiti od svih objekata koji bi takođe morali biti osigurani. Ovim nacrtom se samo produbljuju problemi i uvode se novi izdaci stanovništvu. Ako vam je cilj da postignete bolje uslove stanovanja time što uvodite dodatne namete, vi postižete potpuno suprotan efekat. Ne mogu se osigurati sredstva tamo gde ih nema, jer je većina građana Srbije u veoma lošoj finansijskoj situaciji, ali je vama cilj da prinudnom naplatom punite kasu, i to je izgleda, jedina i glavna uloga profesionalnog upravnika.Mi srpski radikali, smatramo da će ovaj zakon u praksi proizvesti potpuno suprotno dejstvo onome što vi danas pokušavate nama da predočite.Ko su ljudi na čije živote će zapravo ovaj zakon suštinski uticati? To su siromašni stanari u loše održavanim zgradama, bez skupština, podstanari sa željom da naspram svojih skromnih potreba u teškim tržišnim uslovima nekako reše tzv. stambeno pitanje, radnici koji još uvek žive u nekadašnjim društvenim stanovima, nezaposleni naslednici nekretnina, penzioneri sa nagomilanim dugovima za režije i porez, radničke porodice, itd.Srpska itd.Srpska radikalna stranka će pokušati da amandmanima ispravi sve propuste i manjkavosti i ovih i drugih predloga zakona. Zahvaljujem.

i pitanju ko će sada to da propiše, sve koliko kola, itd, tu vrstu podzakonskog akta, sva udruženja pogrebnika zajedno sa Ministarstvom će urediti napraviti takav podzakonski akti. Mislim, da nakon ovog zakona i dosta rasprava koje smo upravo sa njima imali, imamo, ne samo saglasnost, zajedničku oko toga kako ja važan taj podzakonski akt, i koliko su oni ovim zakonom zadovoljni, i to imamo pismeno od njih.Rekli njih.Rekli ste jednu stvar koju prosto moram da demantujem, a to je Zakon o stanovanju ograničava pravo građanima i da će se odnositi samo na, kako ste vi rekli, siromašne, građane itd. Prvo, nikome ne ograničava nikakvo pravo, drugo, ovaj zakon utiče na sve građane, jer smo svi zaista stanari, ali u smislu da pomaže da se zaista uredi upravljanje, pre svega zgrada. Samo toliko Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Izvolite. **Jelena Žarić Kovačević** Poštovani predsedavajući, poštovana ministarka sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću govoriti o predlogu Zakona o transportu opasne robe.Kada robe.Kada bude stupio na snagu zakon će uređivati uslove za obavljanje unutrašnjeg i međunarodnog transporta opasne robe u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju, zahteve u odnosu na ambalažu, pokretnu opremu, odnosno prevozna sredstva namenjeno za transport opasne robe, uslove za imenovanje tela koja kontrolišu ambalažu i vozila za transport, uslove i obaveze koje će morati da ispune učesnici u transportu opasne robe, nadležnosti državnih organa i drugih organizacija u transportu opasne robe.Iz predloga zakona vidimo da je predloženo ukidanje Uprave za transport opasnog tereta. Prava i obaveze Uprave, zaposlene, opremu i sredstva za rad preuzeće Ministarstvo građevinarstva, saobraćaj i infrastrukture u kome će se formirati poseban sektor koji će biti nadležan za pitanja opasne robe. Na ovaj način poboljšaće se odnos državne uprave prema učesnicima u privredi, jer će akcenat biti na obavljanju stručnih poslova, racionalnije upravljanje ljudskim resursima, angažovanje na bolji način u cilju efikasnijeg rada. Efekat primene ovog zakona bio bi stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija što će upravo pomoći ukidanje ove uprave i prenošenje njenih posebnih nadležnosti na imenovana tela.Dalje Zakonom o transportu opasnog tereta predviđeno je obavezno osiguranje. Usvajanjem ovog zakona to bi se ukinulo. Obavezno osiguranje uređuju se Zakonom o obaveznom osiguranju kada postoji ratifikovani narodni sporazum koji predviđa takvu obavezu. Zakonodavac nije predvideo potrebu da se uvede ovakva vrsta osiguranja kroz Zakon o obaveznom osiguranju pa bi samim tim bilo neopravdano uvesti ovakvu vrstu osiguranja, odnosno obavezno osiguranje kroz Zakon o transportu opasnog tereta kome to inče nije predmet regulisanja.Sa druge strane uvođenje obaveznog osiguranja nije moguće bez prethodnog međunarodnog usaglašavanja limita odgovornosti. Ovakvu vrstu troškova nemaju prevoznici u svim zemljama EU pa je to još jedna od olakšavajućih okolnosti za naše privrednike koji neće morati da uzimaju polise osiguranja po vrlo visokom stopama.Vrlo važno je i pitanje izdavanja sertifikata od strane imenovanih tela. Propisuje se da će ministar odrediti način i postupak izdavanja sertifikata o odobrenju za vozilo. Na ovaj način sva imenovana tela postupaće identično čime će se podići nivo pravne sigurnosti.

tela.Takođe, u ovom delu se predlogom nudi rešenje za otklanjanje nedostatka koji su se pokazali primenom Zakona o transportu opasnog tereta. Radi se o problemu u kome se nalaze oni drumski prevoznici koji koriste vozila koja su dobila ADR sertifikate na osnovu Zakona o transportu opasnog tereta ali nisu u saglasnosti sa ADR sporazumom. U tom smislu predloženo je rešenje kako da se vozila koriste i dalje, a da se sa druge strane ispoštuju međunarodno preuzete obaveze i ovo je još jedna od pozitivnih strana ovog predloga zakona na koji bih ja ukazala.Dakle, osim usaglašavanja sa poslednjim promenama u ovoj oblasti zbog potvrđivanja međunarodnih sporazuma i zbog procesa usaglašavanja sa pravima EU ovaj predlog zakona nudi i mnoga konkretna rešenja za postojeće probleme, ali i načine otklanjanja nedostataka koji su uočeni tokom primene Zakona o transportu opasnog tereta, a koji su opterećivali učesnike u transportu opasne robe. Primena ovog zakona će omogućiti i bolji položaj i jednostavnije prisustvo na tržištu privrednih subjekata samim tim i zdraviju u bolju tržišnu konkurenciju štiteći domaću privredu u najvećoj mogućoj meri. Kao i drugi zakoni koji postoje u oblasti transporta i ovaj zakon će sigurno uticati na smanjenje sive ekonomije.Zbog toga što Vlada Srbije nastavlja sa jakim tempom rada na zakonima koji poboljšavaju kvalitet života građana Srbije ali i zbog pozitivnih efekata konkretnog zakona koji se očekuju, u danu za glasanje ću podržati ovaj predlog kao i ostale predloge zakona koji su došli od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja, infrastrukture.Na kratko bih se osvrnula na Predlog zakona o upravljanju aerodromima. Moram da podsetim da zahvaljujući redovnoj kargo liniji Niš – Istambul godišnje se može prevesti i do četiri hiljade tona robe, što će aerodrom u Nišu učiniti regionalnim kargo centrom, što Niš nije imao, a srpska roba će moći da se izvozi. Planirana je modernizacija aerodroma i produženje piste. Dakle, dalje se radi na podršci razvoja privrede.Svesni smo da bez podrške premijera i potpredsednice Vlade i resornog ministarstva ovakvih uspeha ne bi ni bilo. U ovom trenutku ja bih se zahvalila na vašem zalaganju a koleginice i kolege narodne poslanike ću pozvati da podrže ovaj set predloga zakona koji su došli od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, što ću ja isto učiniti u danu za glasanje. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Ivana Nikolić. Izvolite. **Ivana Nikolić** Zahvaljujem, predsedavajući.Uvažena gospođo ministre, uvaženi predstavnici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas set dobrih predloga zakona, a ja ću posebnu pažnju posvetiti zakonu koji se odnosi na oblast koja do sada nije bila regulisana zakonskom regulativom, a to je Zakon o upravljanju aerodromima.Usvajanjem ovog zakona konačno će biti zaokružena, odnosno kompletirana oblast, odnosno slika o vazdušnom saobraćaju. Mi imamo dobre zakone koji se i te kako primenjuju, kao što je Zakon o vazdušnom saobraćaju, kojima se uređuju pitanja, recimo, vrste aerodroma, njihova namena i sl, ali ne i oblast koja precizno govori o upravljanju aerodromima kao delatnost. Ni upravljanje aerodromima, kao delatnost, ali ni jedna druga delatnost vezana za aerodrome nije utvrđena kao delatnost od opšteg interesa, da bi se na njih primenio Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama.Usvajanjem predloženog zakona i predloženih izmena i dopuna zakona, koje su danas na dnevnom redu, otvaraju se vrata novim investicijama, aerodromima će moći da upravljaju javna preduzeća, društva kapitala i preduzetnicima.Smatram da treba dati mogućnost svim ravnopravnim učesnicima na tržištu koji ispunjavaju određene uslove i tako im omogućiti učešće na liberalizovanom tržištu i konkurentnost, pa neka budu izabrani najbolji.Čitajući predloge zakona jasno je da je cilj onakvih zakona razvoj i modernizacija aerodroma, pogotovo onih koji poseduju određene sertifikate, a nemaju dovoljno sredstava za dalji razvoj, ali kroz mogućnost zaključenja ugovora o koncesiji razviće i unaprediće postojeće infrastrukturu, što vodi ka što vodi ka povećanju broja putnika, samim tim vodi ka povećanju broja linija redovnog prevoza, što bi dovelo do poboljšanja stanja u privredi i ekonomiji.Evidentno ekonomiji.Evidentno je da je cilj ove Vlade, odnosno osnovni zadatak napredak Srbije u svakoj sferi sa osnovnim ciljem poboljšanja životnog standarda za sve građane.O radu Vlade u oblasti vazdušnog saobraćaja govore podaci koje je u uvodnom izlaganju izložila gospođa ministar, a to je između ostalog podatak da je pre 2013. godine broj putnika na Aerodromu „Nikola Tesla“ bio oko dva miliona, a danas je taj broj dva puta veći, a očekujem do kraja godine čak pet čak pet miliona.Kada se govori o oblasti saobraćaja, može se slobodno reći da je svaki vid saobraćaja, počev od vazdušnog, železničkog, drumskog u usponu sa trendom povećanja broja putnika, sa povećanjem prevoza tereta, tako isto i proširenje mreže.Reći ću još neke rekordne podatke Aerodroma „Nikola Tesla“, osim onih koji su izneti po broju putnika. Evo podatak da je više od 90% letova započeto bez kašnjenja. To je podatak iz novembra ove godine,

radovi na ojačanju međuspratne konstrukcije, što sve ukazuje da ne treba stajati, jer se potrebe na tržištu menjaju, povećavaju se kapaciteti i mi treba da stvorimo uslove da možemo da opravdamo sve veće zahteve koji se pred nas postavljaju.Želim da istaknem da je prilikom izlaganja programa Vlade premijer izneo da je Aerodrom „Nikola Tesla“ aerodrom sa rekordnim rezultatima i da će koncesioni model upravljanja obezbediti nove investicije od najmanje 700 miliona evra, što će obezbediti dodatne prilive u budžet Republike Srbije, ali ovakav model će se primenjivati i na preko 30 malih aerodroma na teritoriji Republike Srbije. Kada kažemo mali, ne mislimo površinski mali, nego po broju putnika i da ćemo omogućiti i takvim aerodromima linije redovnog prevoza putnika.Želim

postavljaju pitanje - kako se priprema predlog zakona, da li su uključene sve relevantne institucije u pripremi predloga i da li se održavaju javne rasprave? Reći ću konkretno da za ovaj Zakon o upravljanju aerodromima, zbog hitnosti za njegovo usvajanje, nije održana javna rasprava, ali da je formirana radna grupa koja uključuje, po meni, i te kako relevantne institucije, najpre Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Direktorat civilnog društva vazduhoplovstva Republike Srbije, Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd, „Er Srbija“, Saobraćajni fakultet, kontrole letenja Srbije i Crne Gore. To su institucije koje vrlo dobro ispituju tržište, koje imaju podatke o stanju na terenu. Smatram da je po ovakvom sastavu radne grupe ovo jedan jako dobar predlog zakona.Na kraju, smatram da će set zakona o kojima danas raspravljamo, nakon usvajanja, dati prostor za poboljšanje kvaliteta života građana Srbije i izražavam potpunu podršku predlozima. Hvala.

da priznam, pošto smo danas čuli neverovatne stvari od raznih poslaničkih grupa, čak ima onih nekih koji su kao desno opredeljeni, ali u svojim izlaganjima kao da se zalažu za upravni socijalizam.

u Moskvi, jedan od najvećih aerodroma. „Star alliance“ i „One world“ mislim da su u nekoj kooperaciji, tako da mi nije jasno zašto se neko plaši toga. Što se tiče koncesija, ako već govorimo o Kini, koja ima socijalistički sistem, mnogo koncesija imate u Kini, daju se privatnim kompanijama da rade, ne znam zašto se neko plaši što će neko na našem aerodromu da dobije mogućnost koncesije. To je valjda pozitivno. Nama je potreban što bolji aerodrom.Moram da priznam da je nama od izuzetno velike važnosti da možda izgradimo još jedan terminal, s obzirom da postajemo veoma važna zračna luka i da gotovo sve zemlje regiona dolaze u Beograd i iz Beograda putuju. Pošto sam nedavno bio u Pekingu,

što je nešto što je zaista fantastično i veliki uspeh. Ako se nekome to ne dopada, ako bi neko možda voleo da vrati opet JAT ili da vrati onakav aerodrom kao što smo nekada imali, dobro, meni ostaje samo sa žaljenjem da konstatujem da to baš nije pametno. Ko ne voli „Er Srbiju“, kome stalno smeta ta kompanije, nemojte da letite „Er Srbijom“, idite nekim drugim avionom ili idite peške, na kraju krajeva, pošto vam se to ne dopada. Ceo svet dolazi ovde, leti našim avionima, a samo se nekim ljudima ovde, pakosnim, to ne dopada. Ne razumem to, ali šta da radite.Zaista smo ovde čuli svašta. Zašto država ne ulaže u neka propala preduzeća? Čuli smo neverovatne zahteve da država ulaže u fabriku traktora.

prija nekim ljudima u Srbiji koji i dalje žive u tom periodu samoupravnog socijalizma i kaže – što to država negde nešto ne finansira.Inače, potpuni sam pristalica privatne svojine i mislim da, osim za određene strateške grane, gde bi država trebala da zadrži većinsko vlasništvo, ali uvek sam pristalica javno-privatnog partnerstva, jer smatram da privatnik daleko bolje upravlja nego država i odgovornije, a to možete da vidite i po „Er Srbiji“, na kraju krajeva. Daleko odgovornije upravlja i svakako da pruža mnogo bolje usluge.

1Što se tiče zakona o stanovanju, tu tek ne razumem – a zašto pridike. Pa to je pozitivno. Ja tvrdim inače kad pogledate kućne savete, razumem naravno ove u manjim zgradama. Znate, kad živite u soliteru i kad vidite kakav je kućni savet, dođe vam da se uhvatite za glavu. Ne možete nijedan problem da rešite. Neretko se sami stanari oko toga ko će da bude predsednik kućnog saveta, jer svako nađe neki mali posao sa nekim iz komunalnog preduzeća pa pravi svoja privatne dilove, a zgrada trpi. Ja živim u soliteru koji ima 22 sprata. To je da Bog sačuva. Nekada ne rade liftovi uopšte. Imamo situaciju da lift ne radi po godinu dana i ne mogu da se dogovore ko će da popravi lift. Izvinite, sad kad nekog naterate, ako ne možete da se dogovorite, pa dođe profesionalni menadžer, pa da vidite kako će neko da se natera da radi.Imamo, recimo, strašan problem, svi soliteri imaju problem da parcela ispred solitera, znači onaj izlaz, to je prosto neverovatno, koga god sam zvao da renovira, odnosno da nam to popravi, niko nije nadležan. Ne zna se čija je to nadležnost. Kad zovete ove iz grada, kažu – ne, mi nemamo veze sa tim. Zovete iz opštine, ni oni nemaju veze sa tim. Onda ovi iz kućnog saveta kažu – mi nemamo sredstva. Onda imate rupe ispred ulaza i to niko ne popravlja, to tako stoji i deca izađu lome noge, upadaju u rupe. Znate, kad dođe neki profesionalni menadžment i te kako će da se potrudi pa će to da se popravi. Pa će svi stanari da imaju normalan izlaz iz zgrade.Tako da, po ovom pitanju sam apsolutni pristalica ovi zakona. Ovo su dobri zakoni. Izuzetno dobri zakoni. Konačno da jednom probijemo tu barijeru, da više ne razmišljamo da o svemu mora država da upravlja i da javno-privatno partnerstvo nešto što je sasvim poželjno i se apsolutno za to zalažem. Imam samo pitanje za Ministarstvo, pošto sam dobijao pitanja od ljudi koji su podstanari i oni godinama pokušavaju da ostvare svoja prava kako da dođu do stana, pošto tolike godine uplaćuju i sve te rate, odnosno što zapravo plaćaju stanarinu, da li će se njima rešavati status? To sam dužan samo da pitam pošto su nama ovde postavili pitanje, a moram da priznam da nisam kompetentan za to da bi mogao da im odgovorim. Voleo bih da sami ljudi iz Ministarstva nam o tome nešto više kažu.Što se tiče samog seta zakona. Moram da priznam da je ovo zaista, zaista dobro i svakako, onako punog srca, ću podržati. Hvala.